[10:00:54]: På vegne av representantene Olaug Vervik Bollestad, Dag-Inge Ulstein og meg selv har jeg gleden av å sette fram et representantforslag om en verifiserbar aldersgrense for sosiale medier og regulering av reklame rettet mot barn.

at det ikke vil være riktig av Stortinget å oppheve andre bok i Kong Christian Den Femtis Norske Lov av 1687. Denne bestemmelsen regulerer læregrunnlaget for kirken i Norge, det vi i dag kaller Den norske kirke. Læregrunnlaget skulle ifølge kong Christian bygge på Bibelen, de tre oldkirkelige bekjennelsene, den augsburgske konfesjon og Luthers lille katekisme. katekisme. Dette slår fast at det var den reformatoriske læretradisjonen, som vi ville kalt det i dag, som skulle være læregrunnlaget for kirken i Norge. Dette har vært og er grunnlaget for Den norske kirkes bekjennelse. La oss gå tilbake til 1687. Det var antageligvis 400 000–500 000 innbyggere i Norge.

Kong Christian V, født i Flensburg i nåværende Tyskland, må kunne sies å ha vært en handlekraftig konge. Han hadde tolv barn – sju med dronningen, Charlotte Amalie, og fem med elskerinnen. Han kjempet hardt mot Sverige. Danmark-Norge var stadig i konflikt med Sverige, bl.a. gjennom det vi kaller Gyldenløvefeiden. Hvis vi slår opp i Norges lover, vil vi finne ut at Kong Christian Lov, det vi ofte kaller Den Norske Lov, er den eldste loven i lovboka. Noen vil kanskje si at dette er helt utdatert, og det er mesteparten av det, men det er faktisk viktige bestemmelser i kong Christians Norske Lov som fortsatt gjelder, bl.a. bestemmelser om kausjon og bestemmelser om avtaleverk. Vi er jo kjent med at en muntlig avtale er like bindende som en skriftlig avtale, og det kommer herifra – eller som det heter: avtaler inngått «med Mund, Haand og Segl».

Det er beskrevet på en halv side, nærmest bortgjemt i en proposisjon fra Barne- og familiedepartementet om endringer i gravplassloven. Så har selvsagt departementet og komiteen et poeng, et svært godt poeng, i at dette nå reguleres i den nye kirkeordningen for Den norske kirke. Nå er det Kirkemøtet som bestemmer læregrunnlaget for Den norske kirke. Den norske kirke. Vi har levd godt med denne bestemmelsen. Den må selvsagt forstås ut fra den tida den ble bestemt, og tatt over i vår tid i dag. i dag. Selv om det var et enstemmig vedtak i Stortinget ved første gangs behandling, har jeg kommet fram til at det ikke vil være riktig å stemme for lovendringen og

for saken): Regjeringen legger årlig fram en melding til Stortinget om samisk språk, kultur og samfunnsliv. Den stortingsmeldingen vi har til behandling i dag, er den femte i rekken og den første av disse som omhandler både kompetansebehov i barnehage, skole og høyere utdanning og forskning, og rekruttering av barn, elever, studenter og ansatte til alle nivåer i utdanningssystemet. Jeg vil takke komiteen for samarbeidet i saken. Vi har avholdt en åpen høring der åtte instanser deltok og har mottatt skriftlige høringsinnspill. Som det framgår av innstillingen, er komiteen samstemt i at meldingen gir en god og grundig situasjonsbeskrivelse, og vi er enige om at samiske språkbrukere på alle samfunnsområder er grunnleggende viktig for at de samiske språkene fortsatt skal være levende språk. Derfor er barn og unges språklæring ikke bare nøkkelen til å opprettholde, men også til å vitalisere de samiske språkene. Komiteen uttrykker i likhet med regjeringen en bekymring over mangelen på ansatte som behersker samisk, og påpeker at dette er den enkeltfaktoren som legger størst begrensning på muligheten til å innfri de overordnede språkpolitiske målsettingene. Derfor påpeker vi særlig utfordringene innen barnehager, grunnopplæringen og høyere utdanning for å løse dette.

for å bøte på den uretten som er begått, og ikke minst for å legge til rette for at rettighetene kan innfris. I dag er nordsamisk regnet som et truet språk, mens lulesamisk og sørsamisk er regnet som alvorlig truede språk, ifølge UNESCO. Språk er en viktig del av menneskers identitet som enkeltindivid og for en befolknings kultur og kulturelle identitet. Skal vi klare å ivareta det, trenger vi mer kompetanse i alle ledd i utdanningssystemet. Hurdalsplattformen har et tydelig mål om å gjennomføre et krafttak for samiske språk og et nasjonalt samisk kulturløft. Det krever et bredt spekter av tiltak, og meldingen staker ut en retning: Flere barn må få et samisk barnehagetilbud. Vi må forbedre informasjonen om hvilke rettigheter og muligheter de har til å velge utdanning i og på samisk, og vi må gjøre det enklere å velge det. Vi må starte flere tilbud innenfor samisk høyere utdanning, og vi må øke rekrutteringen av studenter, ha mer tilgjengelige studier og styrke de samiske fagene og forskningsmiljøene. forskningsmiljøene. La meg avslutningsvis slå fast: Norge skal være et foregangsland når det gjelder urfolks rettigheter. Denne meldingen er en viktig løypemelding og et apropos for det videre arbeidet for å sikre gode rammevilkår for samiske språk, kultur, næringsliv og samfunnsliv.

[10:10:11]: Dagens debatt har, som forrige taler sa, et alvorlig bakteppe. Forrige torsdag kom sannhets- og forsoningskommisjonen med sin rapport. Fornorskningspolitikken har hatt store konsekvenser. Som det ble sagt under framleggelsen: «(…) tap av språk og kultur er både en konsekvens av fornorskningspolitikken og mangel på positive tiltak i nyere tid.» tid.» Ringvirkningene ser vi tydelig den dag i dag – generasjoner av samiske barn og unge som ikke fikk lære samisk, som tvert imot ble nektet å snakke samisk på skolen. Én av de alvorlige konsekvensene av fornorskningspolitikken er mangel på samiske språkbærere. Det kommer tydelig fram i meldingen om dagens situasjon. situasjon. Denne meldingen er et viktig arbeid i kampen for å revitalisere og styrke samisk språk og identitet. Gjennom å identifisere utfordringer kan vi sammen ta fatt på de store oppgavene. Skolene og barnehagene er og forblir viktige i arbeidet for å styrke de samiske språkene. Mangel på samiskspråklige ansatte er den største utfordringen for å styrke og utvikle de samiske språkene. Det er stor etterspørsel etter lærere og ansatte med samiskspråklig utdanning, og det utdannes for få til å dekke behovet. Det har vært et vedvarende problem. En viktig grunn til at det er vanskelig å rekruttere til de samiske lærerutdanningene, er at det er svært få som fullfører videregående opplæring med samisk. Det er avgjørende å utvikle en positiv spiral der bedre kapasitet og kvalitet i barnehagene og skolene gjør at flere fullfører og tar høyere utdanning og inkludert lærerutdanning med samisk. Dagens situasjon med lav rekruttering og relativt stort frafall fra samiskundervisningen på alle nivåer i utdanningssystemet er ikke bærekraftig.

sentralt. Skal vi komme oss videre og kunne innfri flere rettigheter, er vi nødt til å komme en vei med tilgangen på lærere. Det er rett og slett et faktum at vi har for få lærere i dag. i dag. Sammen med et økt trykk på utdanningen, flere samiske lærere, penger til samiske læremidler og rettighetsutvidelse vil vi nå kunne ta et viktig skritt videre. Men det er fortsatt en lang vei å gå. Denne meldingen er en viktig tilbakemelding om hvordan det står til.

[10:13:29]: Samisk språk og kultur er en berikelse for det norske samfunnet. Det er i fellesskap vi må ta vare på og styrke samisk språk, kultur og samfunnsliv. Rapporten fra sannhets- og forsoningskommisjonen slår fast at vi har en svært viktig og krevende jobb foran oss. De prioriteringer som gjøres innen samisk språk, kultur og samfunnsliv må skje i dialog og konsultasjon med Sametinget. Det er viktig at Sametinget har handlingsrom til selv å avgjøre hvilke tiltak som er viktigst. Samtidig er det storsamfunnets oppgave og plikt å bidra til å ivareta samisk språk og kultur på en god måte. Det er avgjørende at satsingen på de samiske språkene både bidrar til å styrke fagmiljøene og kommer flest mulig til gode. Samisk språk og kultur henger tett sammen. Samiske kunstnere, kulturutøvere og kulturinstitusjoner bidrar til å styrke samiske språk. Samlokalisering og kraftsamling av samiske miljøer på tvers av fagmiljøer vil være viktig for å tilgjengeliggjøre kunnskap for flere, og styrke både samisk språk og samisk Det er viktig å fokusere på digitale verktøy samtidig som utdanningsinstitusjonene må ta vare på de samiske språkbærerne, og bruke dem som ressurser i utdanningene på alle nivåer i hele landet. Tidlig innsats er viktig, og barnehagene har en nøkkelrolle. Vi er derfor skuffet over at regjeringspartiene ikke støtter vårt forslag om å be regjeringen vurdere tiltak som kan bidra til å styrke omfanget av og kvaliteten i tilbudet i de samiske barnehagene. Dersom barn ikke lærer samisk i barnehagen, vil de lettere falle fra senere. Derfor er samiske barnehager så viktige. God tilgang til språkopplæring på samisk er viktig for at Norge i framtiden skal kunne tilby tjenester til den samiske befolkningen på deres eget språk. Det er behov for samisktalende personell innenfor helse, i politiet, og i barnehager og skoler, men det er i dag store utfordringer med å klare å rekruttere nok personer med både faglig relevant kompetanse og samisk språkkompetanse i hele landet. Sam funnet kan havne i en ond sirkel, der man ikke klarer å rekruttere nok samisktalende personell i barnehage og skole, og på den måten svekkes muligheten barn får til å bruke og lære samisk i oppveksten. For å motvirke en slik utvikling er det viktig å sørge for at flest mulig får tilbud om samiskopplæring fra de er små, og at tilbudet er sterkt gjennom hele skoleløpet. Det må brukes et bredt utvalg virkemidler for å styrke det samiske språket i Norge og i Sápmi. Det inkluderer å sikre at samiske barn får tilgang på flere bøker, spill, digitale plattformer og filmer på sitt eget språk. Det inkluderer også å støtte samiskspråklige musikere og legge til rette for mer bruk av publiseringsstøtte for norsk og samisk musikk. For å kunne rekruttere til samiske studier på høyskolenivå er det avgjørende med fullført og bestått videregående opplæring. Det er derfor viktig at alle kommuner og fylkeskommuner sørger for at samiske elever får et kvalitativt godt opplæringstilbud. Særlig har skolene i forvaltningsområdet et stort ansvar.

Meldingen om samisk språk, kultur og samfunnsliv legges fram hvert år, som det har vært nevnt, men i år behandler vi denne mot et bakteppe av økt alvor. Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport har ikke vært hyggelig lesning, og selv om ingen i denne salen i dag kan klandres personlig for den uretten som er blitt begått, så har vi et ansvar som politikere, nemlig for å rette opp så godt som mulig og sørge for at vi tar lærdom av de historiene vi nå har fått. Det samiske språkets anerkjennelse og plass i norsk skole er sentralt i dette, og selv om vi ikke kan få tilbake alt som er tapt, så kan vi legge til rette for at framtidige generasjoner får sine menneskerettigheter ivaretatt. I rapporten kan vi lese at mange barn og foreldre hvert år opplever at retten til undervisning i og på samisk og kvensk i grunnskolen ikke er på plass ved skolestart. Selv om rettighetene er lovfestet, og de støttes med finansiering, erkjenner flere kommuner at de ikke greier å oppfylle lovpålagte krav, og man peker på at hovedutfordringen er mangel på kompetanse. Vi har ikke personell nok med samisk og kvensk kompetanse. Denne utfordringen vises også senere i skoleløpet, ikke minst med mangel på læremidler. Den oppgaven må vi ta på alvor. Barns språkopplæring er nøkkelen til vitaliseringen av det samiske språket. For kort tid siden var kommunalkomiteen i Finnmark, og vi besøkte der en rent samiskspråklig skole,

Barna hadde helt ulik språklig bakgrunn – den var norsk, den var norsk-samisk, den var samisk-engelsk, den var russisk-samisk, og den var finsk. Men det de hadde felles, var en samisk kulturarv, og det med økt bevissthet og anerkjennelse igjen, opplevdes viktig å redde. Barnas språk er det som skal forme framtiden. Skal vi lykkes med det, er det helt avgjørende at vi sikrer gode samiske barnehager, både fordi vi trenger flere, noe også regjeringen har ambisjoner om, og fordi vi trenger gode rammeplaner for barnehagene og barnehageloven. Sammen med Rødt fremmer vi forslag om dette, og også et forslag om hvordan man skal styrke den samiske opplæringen ved gratis samisk SFO, og om å senke foreldrebetalingen i samiske barnehager. Til slutt vil jeg nevne at et mindretall også foreslår en plan for et nasjonalt nettverk for skolene med samisktalende elever. Vi vet hvor viktig utveksling av kompetanse og erfaringer og gjensidig støtte er når man jobber med krevende oppgaver, og det vil være et lite, men viktig bidrag uten store kostnader.

Samisk språk, kultur og samfunnsliv henger tett sammen, og den språklige kraften skapes av dem som bruker språket. Derfor er det viktig å sikre gode rammevilkår for samisk språk og muligheter til å lære seg samisk. God tilgang til språkopplæring i samisk er viktig i seg selv. Det har en viktig egenverdi å ta vare på og utvikle det samiske. Samtidig er det viktig for at Norge i framtiden skal kunne tilby tjenester til den samiske befolkningen på deres eget språk. Det er behov for samisktalende personell innenfor helse, i politiet, i barnehager og i skoler. Men dessverre er det i dag store utfordringer med å rekruttere nok personer med både faglig relevant kompetanse og samisk språkkompetanse i deler av landet. Det er, som representanten fra Høyre også sa, en fare for at samfunnet kan havne i en ond sirkel der vi ikke klarer å rekruttere nok samisktalende personell i barnehage og skole, og på den måten svekker muligheten til å bruke og lære samisk i oppveksten.

Dette kan igjen føre til større problemer med rekruttering i framtiden. For å motvirke en slik utvikling er det viktig å sørge for at flest mulig får tilbud om samiskopplæring fra de er små, og at tilbudet er sterkt gjennom hele skoleløpet.

Samtidig er vi nødt til å starte enda tidligere for å ta vare på det samiske språket, og derfor ønsker Venstre også å styrke omfanget av og kvaliteten i samiske barnehager og fremmer forslag om at regjeringen utarbeider en plan for dette. Sametinget må naturligvis være involvert i arbeidet – for å understreke det. det. Det må brukes et bredt utvalg av virkemidler for å styrke det samiske språket i Norge og Sápmi. Det inkluderer å sikre at samiske barn får tilgang på flere bøker, spill, digitale plattformer og filmer på sitt eget språk, og det inkluderer også å støtte samiskspråklige musikere og legge til rette for mer bruk av publiseringsstøtte for norsk og samisk musikk. For Venstre er det et mål å ta vare på og videreutvikle det samiske i Norge, og da er språkopplæring, kulturformidling og de tradisjonelle næringsveiene viktig. Skal vi lykkes med dette, hvis storsamfunnet faktisk mener alvor med det, må vi også tørre å løfte behovene til det samiske urfolket enda høyere enn vi gjør i dag. Det krever tålmodighet, og det krever ressurser, men det er det verdt. Og med sannhets- og forsoningskommisjonens rapport og den fornorskningspolitikken som ble ført mot samene og nasjonale minoriteter, som et bakteppe, kan jeg også legge til: Det skylder vi dem.

[10:23:01]: Barnehager og skoler er våre aller viktigste arenaer for å utvikle og bevare samisk språk. Dagens situasjon, med for lav rekruttering og relativt stort frafall fra samiskundervisning på alle nivåer i utdanningssystemet, er ikke bærekraftig. Det er vanskelig å rekruttere til de samiske lærerutdanningene fordi så få elever fullfører videregående opplæring med samisk. Rekruttering til samisk barnehage og skole og til studier i samisk og samiske lærerutdanninger blir viktig for å møte denne utfordringen. meldingen vil regjeringen styrke samisk i hele utdanningsløpet. Målet er at flere velger samisk i barnehage og skole og høyere utdanning, og at flere fullfører når de først har valgt samisk. Regjeringen presenterer prioriterte innsatsområder som skal bidra til å gjøre det enklere og mer attraktivt å velge samisk på alle nivåer i utdanningen. Regjeringen vil at flere samiske barn i hele landet skal få et samisk barnehagetilbud.

Regjeringen utvider retten til opplæring i samisk i videregående opplæring og skal utrede tiltak for å bedre kvaliteten i fjernundervisningen i samisk. Regjeringen forutsetter at alle aktører som har ansvar og myndighet, benytter det handlingsrommet de har for denne viktige innsatsen. innsatsen. For å oppfylle ambisjonene for barnehage, skole og andre sektorer må vi gjøre mer innenfor høyere utdanning. Vi vil styrke fagmiljøene. Regjeringen vil også at det skal tilbys flere og mer tilgjengelige samiskstudier, og vi vil bedre rekrutteringen. Vi vil se på muligheten for at de som er tilsatt i undervisningsstilling, men mangler lærerutdanning eller samiskkompetanse, kan få formelle kvalifikasjoner. Denne meldingen er bare starten på arbeidet for å styrke samisk på utdanningsfeltet. I første omgang tar regjeringen sikte på å følge opp i statsbudsjettet for 2024. for 2024. 1. juni ble sannhets- og forsoningskommisjonens rapport overlevert til Stortinget. Jeg vil sitere fra Dagfinn Høybråtens innlegg: «Fornorskingen har hatt og har konsekvenser på en rekke samfunnsområder for enkeltmennesker, grupper og lokalsamfunn. Generasjoner har lidd tap, men hele Norge har også tapt.» Kommisjonens funn er alvorlige, og historiene som fortelles, er vonde å lese. Mitt håp er at med denne meldingen tar vi et viktig skritt på veien både i forsoningsprosessen som ligger foran oss, og for å styrke samisk språk og kultur, både gjennom utdanningsløpet og også i samfunnet for øvrig.

sikkert også litt krevende mange steder. Det har også vært forslag om at man kan ha økt veiviserkompetanse på kvensk, og for så vidt også når det gjelder jødiske spørsmål – det kan være mange områder. Kommunalministeren ga meg tilbakemelding om at han syntes det var en god idé, og han skulle ta den med videre. Da er jeg litt spent på dette: Har han fått overbrakt det til

flere timer at det er umulig å fullføre og stå i det over tid, og også, som representanten er inne på, at det finnes veivisere eller noen å bruke språket sammen med. Det en del elever også formidler, er at

Derfor sier jeg også at jeg tar med den gode ideen videre, og så er jeg helt sikker på at vi skal komme tilbake til Stortinget og diskutere ulike tiltak som framover kan styrke opplæringen i samisk språk også i skolen.

mellom skoler som jobber med elever som har samisk som språk. Det får ikke flertall her i dag, og det kan det sikkert være noen grunner til. Støtter statsråden allikevel at det er en god idé, hun samtidig også bringe det videre som en idé til de skolene som faktisk er berørt av behovet for å utveksle mer kompetanse? Statsråd Tonje Brenna [10:28:29]: Jeg tror det er en god idé at de små, og dermed ganske sårbare, miljøene som jobber godt med samisk, særlig på utdanningsfeltet, er i kontakt med hverandre og er i dialog med hverandre. Min opplevelse er at de også er det i stor grad, men at vi kan få enda mer ut av den typen samarbeid, er jeg ikke i tvil om. Jeg tror at noe av nøkkelen her er at det er eierskap til de løsningene og ordningene vi går inn for, i miljøene selv, og også at vi eier dette sammen med Sametinget. Derfor er jeg helt sikker på at ingen av partiene som stemmer imot å opprette et nettverk, er imot at det bygges nettverk innen dette temaet, men at vi er opptatt av at vi gjør dette sammen med de miljøene som skal legge ned innsatsen, og som helt sikkert kan få enda mer ut av å

(H) [10:29:25]: Jeg opplever at det er stor enighet om at vi både har et stort ansvar og en stor utfordring, og at ingenting kan gjøres over natten. Hvorfor støtter ikke regjeringspartiene da forslaget fra bl.a. Høyre og Venstre om å se på hva som kan gjøres med barnehagene, når Sametinget selv uttrykker at det er en utfordring med barnehagene? Vi vet jo at hvis ikke

Så er det et dilemma for oss alle, og jeg tror det var representanten fra Venstre som sa det så fint i sitt innlegg, at vi skal være både utålmodige og veldig tålmodige på samme tid, fordi vi skal gjøre et stort arbeid skal involvere veldig mange mennesker, og som skal stå seg over tid, hvor det er snakk om å snu en negativ spiral og sørge for at vi både rekrutterer flere til å bruke de samiske språkene, og også beholder dem vi har. Derfor er jeg helt sikker på at vi kommer til å diskutere kvalitet i barnehagen også i det videre, for jeg er enig med representanten: Alt begynner i barnehagen. (H) [10:31:18]: Det var et godt svar fra statsråden. Det gleder meg å høre at det allerede jobbes med, og jeg ser fram til at vi får høre om det arbeidet i og i Stortinget. Jeg har et annet spørsmål, og det gjelder profilskoler, f.eks. Knut Hamsun videregående skole på Hamarøy. Ser statsråden for seg at at en kan bidra til flere profilskoler av den typen på videregående nivå, slik at man kan samle kompetansemiljøer og gjøre dem tilgjengelige for elever over hele landet? Noe av utfordringen i vårt samfunn, det er veldig få samiske miljøer. Vi har en mulighet med å tilgjengeliggjøre de miljøene for elever i videregående skole eller på andre nivåer

og rett og slett bruker de dyktige pedagogene de har med samisk bakgrunn, aktivt inn i skolen. Det gjøres mye bra ulike steder i landet. Jeg tror at det å holde engasjementet gjennom de tre årene på videregående er nøkkelen og kjernen i det vi må klare å lykkes med. Da tror jeg, som representanten Wold også var inne på, at det at man jobber sammen med de ulike miljøene, at de samarbeider godt, at vi har gode nettverk, at vi trekker på hverandre, er viktig. Men vi trenger å ha flere lærere som snakker samisk, som bruker samisk, og som får rom i sine jobber til å bruke samisk også utover bare i de fagene de har ansvaret for, rett og slett fordi det

[10:33:36]: Jeg er glad for at samtlige representanter og statsråden her i dag er veldig tydelige på de utfordringene vi har, og at vi har et felles ansvar for å løse dem. Jeg håper at statsråden, selv om hennes parti her i dag ikke ønsker å stemme for en plan for rekruttering, likevel har en plan for rekruttering. Den rekrutteringsutfordringen som er til både læreryrket og også en rekke andre yrker, er ikke unik for Norge. Det samiske språkområdet strekker strekker seg over flere av våre naboland. Det kan være en utfordring i det ved at andre land kan tilby bedre vilkår til folk som får utdanning i Norge, og på den måten også trekker mye kompetanse som kunne vært i Norge, til seg. Men det er også en stor mulighet i det å samarbeide mellom de ulike landene ulike landene som har like utfordringer, for å prøve å få ressursene til å strekke til på en god måte. Hvilke initiativ har statsråden tatt, eller vil ta, for å samarbeide bedre med våre naboland om disse utfordringene? det i alle fall på høyere utdanningsområdet er veldig aktuelt å samarbeide bredere. Jeg kan ikke på vegne av min gode kollega Borten Moe nå love akkurat hva han vil gjøre, men at det er et aktuelt tema, er jeg helt overbevist om. Sametinget gjennom det samarbeidet de har med samiske parlamenter i andre land, helt sikkert også har noen gode innspill og ideer om det. Jeg tror, som representanten er inne på, at dette er utfordringer man kan kjenne igjen fra flere land, men også at man kan ha gjort erfaringer i andre land som vi kan lære noe av. Det at samarbeid er aktuelt, er jeg helt enig i, og så får vi komme mer spesifikt tilbake til akkurat hvordan vi følger opp innenfor de ulike temaene som meldingen beskriver.

[10:36:06]: Jeg vil takke for et ef- fektivt arbeid i komiteen. Det er en samlet komité som gir samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 28/2023 av 3. februar 2023 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) om opprettelse av et europeisk senter for utvikling av yrkesrettet opplæring, Cedefop. Komiteen viser til at Cedefop er et desentralisert EUbyrå med ansvar for å fremme og utvikle yrkesfaglig opplæring og utdanning. Det er viktig for forskning og vil gi oss forskningsbasert kunnskap og sammenligningsgrunnlag mellom nasjonene når det gjelder yrkesfaglig utdanning. Det er et internasjonalt samarbeid som er viktig for å løse de store utfordringene. utfordringene. En samlet komité viser også til at dette er viktig fordi Cedefop gir et samlet kunnskapsgrunnlag og sammenligning på tvers av EUs medlemsland i tillegg til Norge og Island. En sammenligning er nyttig for en videreutvikling av yrkesutdanning i Norge. En samlet utenriks- og forsvarskomité samtykker også til godkjenning av opprettelsen av Cedefop. Statsråd Tonje Brenna [10:37:33]: Jeg er glad for at komiteen enstemmig slutter opp om å innlemme Cedefop i EØS-avtalen. På den måten viser vi at vi ønsker å videreføre samarbeidet og ta del i utviklingen av yrkesrettet opplæring i en internasjonal kontekst. Jeg vil også takke komiteen for behandling av samtykkeproposisjonen. Fag- og yrkesopplæringen har utviklet seg under påvirkning av et skiftende arbeidsmarked, teknologisk og digital utvikling og økende arbeidsmobilitet. Også i Europa er det stor oppmerksomhet om framtidig kompetansebehov, karriereutsikter for unge og livslang læring. Med en aldrende befolkning og et samfunn i omstilling er det viktig å stå sammen om felles politikk. Å bygge ned barrierer bl.a. gjennom kunnskapsdeling om fag- og yrkesopplæring på tvers av landegrenser kan bidra til å åpne flere muligheter og løse utfordringer vi som samfunn står overfor. Jeg er glad for at komiteen stiller seg bak innlemmelsen, og at vi nå kan meddele at Cedefop er innlemmet i EØS-avtalen.

dette representantforslaget: «1) Stortinget ber regjeringen utrede og innføre en ordning som påbyr eller sikrer at slam fra havbruksnæringen samles inn, resirkuleres og kommer i bruk som ressurs for næringsutvikling og produksjon, senest i forbindelse med statsbudsjettet for 2024. 2) Stortinget ber regjeringen utrede og innføre et omsetningskrav for resirkulert fosfor i gjødsel. 3) Stortinget ber regjeringen utrede og etablere en ordning som premierer bønder for bruk av gjødsel basert på resirkulerte råvarer.» Fosfor er eit viktig næringsstoff, men også ein avgrensa ressurs. I landbruket er fosfor eit viktig næringsmiddel, men det skjer òg overgjødsling i jordbruket, noko som kan gje konsekvensar for miljøet rundt, som f.eks. oppblomstring av algar, fiskedød og redusert vannkvalitet.

sånn at den avgrensa ressursen kjem inn igjen i verdikjeda. I dag er det ingen eller få vilkår som gjeld oppsamling og påfølgjande utnytting av slam i

Fosfor er nødvendig for all matproduksjon. men verdens kjente forekomster av fosfor er så begrensede at det raskt blir nødvendig å øke fosfor-gjenvinningen. I floraen av representantforslag vi behandler i denne sal, er derfor

fiskeslam kan CEmerkes etter hvert, slik at det også kan tas i bruk, men vi er ikke der nå. Det nå. Det er også behov for å revidere gjødselsvareforskriften. Det handler om å unngå å gjødsle med mer fosfor enn plantene tar opp. er vi opptatt av at en revidert gjødselsvareforskrift må komme på plass raskt, og at den fortrinnsvis bør sendes på høring allerede til høsten. Vi merker oss at statsråden ved tidligere anledninger har uttalt til Stortinget at det er viktig å få dette raskt på plass, men så langt er det fortsatt ikke kommet noe. Så hvis jeg skal komme med en oppfordring, er det at statsråden prioriterer dette viktige arbeidet i tiden framover.

Fosfor er komplisert. Det er et grunnstoff som er viktig for alt liv. Det finnes i beinvevet og i DNA-et, og det er et av de stoffene som er viktig for avlingene i jordbruket. Verdens matproduksjon er avhengig av fosfor. Dyrking av poteter og grønnsaker trenger mye mer fosfor enn dyrking av gress. Noe av det viktigste jeg lærte på landbruksskolen agronomutdanning, var loven om det er avtagende utbytte. Hovedtesen var selvsagt at overgjødsling er ulønnsomt, og at det derfor er viktig å unngå. mo tivasjonen for ikke å overgjødsle bør være sterk av både økonomiske og miljømessige grunner, men også fordi fosfor er en begrenset ressurs. Det har vært en sannhet at fosfor er vekstbegrensende for alger i ferskvann, mens nitrogen er vekstbegrensende for alger i sjø. Å redusere menneskelig tilførsel av næringsstoffer til naturen anses å være et effektivt tiltak mot algeoppblomstring, men ny forskning viser at dette er mer sammensatt. Også klima, parasittisme og evolusjon spiller en viktig rolle. Dårlige vekstforhold, altså lite næringsstoffer, kan også fremme algeoppblomstring. Strategien med å redusere tilgangen på næringsstoffer for å begrense algeoppblomstring, kan vise seg å ha motsatt virkning. Et interessant funn er at alger kan danne oppblomstring nettopp fordi næringsstoffkonsentrasjonen er lav. Vi ser med andre ord at også det å redusere tilgangen på næringsstoffer kan slå ut i begge retninger. Dette var tema på et fagtreff arrangert av Vannforeningen.

ikke EUs nye gjødselregelverk i dag fiskeslam som råstoff i CE-merket gjødsel. EUs regelverk henger noe etter etter den innovasjonen som er mulig å få til ved benyttelse av fiskeslam som både gjødsel og fôr til larver, som igjen er et utmerket og bærekraftig proteinfôr. Det er derfor veldig viktig å endre dette regelverket. Kunnskapsbaserte endringer skal la seg gjennomføre, men det krever innsats fra norske myndigheter. EU har ikke mye fiskeslam i forhold til hva som må ta en lederrolle for å få et oppdatert regelverk tilpasset innovasjon og sirkulærøkonomi. mange oppdrettsselskaper som er veldig opptatt av dette, eksempelvis AkvaFuture i Vevelstad og Andfjord Salmon, som har lukket lavenergioppdrett på land.

Fra Venstres side er vi godt fornøyd med at dette arbeidet er i gang, så vi velger å ikke gå inn i forslaget i denne saken, men vil selvfølgelig følge framdriften på arbeidet som nå pågår i vi vil gjerne være helt tydelige på at vi er for at vi trenger et omsetningskrav også for fosfor, slik at dette også går inn i den sirkulærøkonomien og tenkningen vi trenger. Det er en kjensgjerning selv om fosfor er helt avgjørende, er det også et problem med avrenning fra landbruket, og en overgjødsling av landbruksarealer må unngås.

Den var så godt som ferdig under forrige regjering, og når det tar så lang tid, er jeg egentlig litt bekymret for om regjeringen gjør endringer i den. Jeg håper den ikke svekkes i den prosessen som nå er, men at man holder fast ved det arbeidet som er gjort tidligere, fordi den forskriften er

å få til en oppsamling av dette, og det er et eget poeng å få til denne oppsamlingen. Selv om en ikke kan bruke

vi trenger en politikk for å samle inn dette avfallet. Til slutt: Jeg er fornøyd med at det i vedtaket om grunnrentebeskatning, som vi hadde i forrige uke,

[10:51:31]: De fleste partiene – om ikke alle – sier at de er opptatt av å gjøre økonomien mer sirkulær, og forslagene som blir nedstemt i dag, ville ha bidratt til nettopp det. Fosfor er nødvendig for all matproduksjon. Verdens kjente forekomster av fosfor er så begrenset at alle land på sikt blir nødt til å gjenvinne mest mulig fosfor. EU har ført opp fosfor på sin liste over kritiske råvarer. Fosfor utvinnes fra fosfatstein. Flere av de største fosfatsteinprodusentene i verden er regimer som norsk matproduksjon ikke bør være for avhengig av. De største fosfatreservene ligger i Marokko, der en betydelig andel ligger i det ulovlig okkuperte Vest-Sahara, som norske myndigheter fraråder næringslivet å handle med. Det finnes et alternativ: å resirkulere mer av fosforet som allerede er i omløp i Norge. Det skjer i altfor liten grad i dag. Fosforoverskuddet blir i stedet til forurensning i fjordene fordi ingen stiller krav til oppsamling av slam fra oppdrettsanlegg. På Jæren er fosforoverskuddet i jorda enormt, mens kornbøndene på Østlandet gjødsler med fosfatstein fra Vest-Sahara. Teknologien for gjenvinning finnes. De mest framtidsrettede oppdretterne, som f.eks. Eide Fjordbruk i Bjørnafjorden, ønsker seg krav. De gjør jobben med å samle opp slam og dermed fosfor, men de taper penger på det i dag. Havbruk og AquaPro har utviklet teknologi for å samle opp slam fra åpne merder og ekstrahere fosforet, men mangler kjøpere fordi ingen stiller krav til oppsamling og resirkulerte råvarer. Gjødselprodusenten Yara ønsker selv å satse på å ta i bruk resirkulert fosfor i sin gjødselproduksjon. Så problemet er en utdatert gjødselforskrift, som regjeringen somler med å revidere, og et storting som ikke er villig til å sette tydelige krav til sirkularitet. Jeg registrerer at regjeringen er i gang med å utrede et omsetningskrav for resirkulert fosfor. I all beskjedenhet skulle jeg ønske at denne regjeringen kunne brukt mer krefter på å innføre åpenbart fornuftig politikk og mindre krefter på eviglange utredninger av noe som åpenbart er nødvendig. Vi foreslår derfor å be regjeringen sende ut revidert gjødselvareforskrift på høring, og å utrede og innføre en ordning som påbyr eller sikrer at slam fra havbruksnæringen samles inn og resirkuleres. Vi foreslår å premiere bønder for bruk av gjødsel basert på resirkulerte råvarer, som i dag utnyttes for dårlig, vi foreslår, ikke minst, å utrede og innføre et omsetningskrav for resirkulert fosfor. Med det tar jeg opp de to forslagene som som ikke er tatt opp ennå, fra SV, Rødt og Temaet som diskuteres i dag, er svært viktig, og jeg er glad for at Stortinget har oppmerksomhet på det. Det har også regjeringen, og vi jobber intenst med problemstillingene knyttet knyttet til fosfor. Som sagt av omtrent samtlige som har hatt ordet i dag, er fosfor en viktig ressurs. Men det er også en begrenset ressurs, og det er en ressurs vi helst ikke vil ha på avveier. Når det er passe mye fosfor i jorda, eventuelt tilført gjennom gjødsel, får man den avlingen man vil ha, og da utnyttes fosforet av vekstene. Hvis det er for lite av det, vokser det dårligere. Hvis det er for mye, er risikoen for avrenning og at fosforet kommer på avveier, stor. I deler av Norge, f.eks. på Jæren, men også en rekke andre steder, har vi et erkjent problem med overgjødsling, ikke minst av naturlig gjødsel, rett og slett fordi forholdet mellom antall dyr og areal er veldig stort, og da har man en ressurs man ikke fullt ut får utnyttet. Det er svært mye arbeid på gang nå i landbruket, i landbrukstilknyttet næringsliv og hos gjødselprodusenter for å ta tak i denne problemstillingen, som vi støtter aktivt opp om. Jeg tror omtrent alle involverte erkjenner at når man har en begrenset ressurs

underveis, da man nettopp har gitt et slikt oppdrag for å se på innblandingskravet. Til representanten Bastholm: Det er en god tradisjon i norsk styring at man utreder først og innfører etterpå. Da vet man litt mer om hva man bør innføre, eventuelle konsekvenser og tilpasninger – og så innfører man det. Det er derfor vi har satt i gang våre beste fagmyndigheter med å utrede dette, nettopp med sikte på senere innføring. Gjenbruk av fiskeslam, som også er oppe her, er noe vi også er opptatt av. Det står det om i Hurdalsplattformen. Vi ønsker å stimulere til innovasjon og bærekraftige løsninger i hele

Forskning på økt utnyttelse av restprodukter fra akvakultur som ellers ville blitt til avfall, er allerede en sentral del av det eksisterende virkemiddelapparatets ordinære innsats. Mer følger når vi får rapporten fra havbruksutvalget kort tid etter sommeren. Det er svært viktig og riktig å jobbe for å øke gjenbruket av fosfor. Dette er et arbeid vi har fokus på i regjeringen, og jeg er glad for at også Stortinget interesserer seg for det.

både fra kloakk og fra landbruket. Her er det både fosfor- og nitrogenforurensning. I revidert nasjonalbudsjett kunne vi lese at at støtteordningen som skulle innføres for å få fortgang i rensingen, ble utsatt. Mitt spørsmål er om statsråden kan si noe om når denne støtteordningen til kommunene langs Oslofjorden kommer, og om han har noen flere tiltak i ermet for å få berget Oslofjorden fra den totale kollaps. Statsråd Espen Barth Eide [10:58:20]: Vi har en svært lang liste med tiltak for nettopp det, for det er få ting som står høyere på dagsordenen enn nettopp å redde Oslofjorden. Vi har bevilget penger til å støtte kommunenes arbeid med å legge til rette for interkommunalt samarbeid, råd og veiledning, men når det gjelder avløp, er og forblir det et kommunalt ansvar. En del av svaret er å være veldig tydelig på at det nå kommer strengere rensekrav, både norske og gjennom det europeiske samarbeidet, og at en rekke kommuner langs Oslofjorden og andre steder i landet ikke er der de skal være i forhold til det regelverket. Da blir statens oppgave å legge til rette og bistå, men det er altså en oppgave som tilligger kommunene ved Oslofjorden, akkurat som alle andre kommuner i Norge, da dette er et tydelig kommunalt ansvar, som for øvrig kan dekkes inn gjennom selvkostprinsippet. For øvrig har vi betydelig innsats også for å redusere avrenningen fra landbruket, som vi gjerne kommer tilbake til i et kommende spørsmål. takker for svaret. Statsråden sier at han har en svært lang liste over tiltak for å berge Oslofjorden. Det jeg lurer på, er om statsråden kan presentere noen av tiltakene på den listen. Jeg er svært takknemlig for å få det spørsmålet; det var akkurat det jeg håpet på. De er to store kilder til eutrofiering i Oslofjorden. Den første er avrenning fra kloakk, altså fra avløp, og der er det, som sagt, et betydelig arbeid for å få kommunene til å gjøre den jobben de skulle gjort for lenge siden, for i mange tilfeller er det tiårgamle unnlatelsessynder som det nå må ryddes opp i. Den andre hovedkilden er jordbruk, og i jordbruksoppgjøret ble det en rekordhøy rekordhøy økning i tiltak til de særlige miljøprogrammene i landbruket, ikke minst målrettet mot Oslofjorden. En god del av disse titalls millionene ble øremerket Oslofjorden. Det går på kantsoner, det går på overvintring i stubb, det går på remeandrering, som det heter, altså å legge til rette elver for å ta unna på en bedre måte, det går på stubb i dråg, som det heter, og en rekke andre praktiske tiltak i landbruket som binder næringsstoffene som er i jorda, slik at jorda forblir på jordet og ikke går ut i fjorden.

litt i samme retning, og det gjelder den gjødselvareforskriften som vi venter på. Jeg skal ikke gå inn i detaljene på den,

[11:01:36]: Her snakker tidligere statsråd Elvestuen av god erfaring, for han har jo selv seks års erfaring med ikke å bli ferdig med gjødselvareforskriften, et arbeid som ble påbegynt i 2015. Den utålmodigheten delte jeg da, og den deler jeg fortsatt. Svaret er at jeg ønsker å ha en god,

f.eks. være separasjon av gjødsel gjennom gjødselseparatorer for å hente ut fosfat og andre næringsstoffer for ombruk, for det er store volumer vi snakker om, og det kan være opprettelsen av flere biogassanlegg, som også er en fin måte å ta unna husdyrgjødsel på, som ellers bidrar til denne overgjødslingen. jobber vi integrert med sammen med landbruksminister Borch. Jeg skal være forsiktig med å gi en dato, men jeg jobber i hvert fall for en raskest mulig og best mulig gjødselvareforskrift.

jeg fikk svar på selve spørsmålet, som gikk på gjødselvareforskriften spesielt. Kan vi være trygge på at det ikke er endringer i den perioden? At regjeringen bruker den tiden de gjør, det får nå så være, men vi trenger den. Kan vi være trygge på at det ikke er endringer som gjør at den blir

et kjent problem som også ble tatt opp, bl.a. her i salen, under forrige regjering. Jeg vedkjenner meg at statsråd Elvestuen satt i to år, men han var med som parlamentarisk grunnlag for en regjering som jobbet med dette i seks år. Det sier jeg ikke først og fremst som en kritikk,

en næringskjede rundt dette, nettopp for å få en mer sirkulær gjødseløkonomi.

lavthengende frukt, det er politisk enighet om at dette er viktig. Det er kritisk for helsen til vassdragene og fjordene våre, men også for å sikre en best mulig bruk av en veldig knapp ressurs. ressurs. Så kunne statsråden utdypet litt hva de kompliserte spørsmålene er? Er det politisk vanskelig mellom partiene i regjering? Er det bondeorganisasjonene på Jæren som er utfordringen, eller hva er det som gjør at man stadig ser utsettelser av revidering av gjødselvareforskriften? Jeg opplever at vi jobber veldig godt sammen med Landbruksdepartementet og landbruksministeren, og at det er stor interesse for disse spørsmålene i landbruket. I det hele tatt opplever jeg at miljøbevisstheten i norsk landbruk har gått kraftig opp, god måte, nettopp av to grunner, både at man ikke vil være en kilde til forurensning av vassdrag og fjorder, og at man ikke ønsker å kaste bort en ressurs man vet man trenger på sikt, og som verden faktisk kan

at det blir for mye av det. Da gjødsler man først passe mye, som er fint, det er en god bruk av gjødsel, men så overgjødsler man fordi man ikke har et annet avtak. Så i tillegg til å sette begrensninger på hvor mye man har lov til å gjødsle, og hvordan man gjødsler, og å hjelpe til med å kunne gjødsle mer presist med moderne teknologi, kan vi også få et avtak som gjør at den overskytende råvaren kan brukes til noe og fraktes ut på en lønnsom måte.

er et omsetningskrav for resirkulert fosfor. Det ville gjort at noen av de oppdrettsselskapene som nå ligger litt foran, samler sammen slam for å få ekstrahert fosforet og faktisk får et marked de kan levere til. Det ville også kunne fått opp

Det er i hvert fall målet at det kommer uten ugrunnet opphold. Klok av skade, nær sagt, er jeg forsiktig med å si en bestemt dato, men det er et viktig tema som er høyt på dagsordenen. Det er derfor vi har bedt om denne utredningen, nettopp fordi det mest fornuftige man kan gjøre med dette feltet, er å gjøre det lønnsomt ved faktisk å ta vare på denne ressursen. Enten man driver med det i landbruket eller i fiskeoppdrett, er det altså en ressurs man sitter på, men da må man gjøre noe med hele økonomien Miljøpartiet De Grønne foreslått at man skal subsidiere bøndene for bruk. Jeg tror f.eks. det er vel så lurt å gå veien om omsetningskrav, noe som gjør at dette blir mer attraktivt i økonomien. For ingenting er bedre enn å skape en økonomi hvor det lønner seg å gjøre det som også er bærekraftig og miljøvennlig. Jeg opplever at interessen for å bidra til det er raskt økende. Blant annet en del av de aktørene representanten Bastholm nevnte i sitt eget innlegg, er opptatt av å få framdrift på dette, og vi snakker mye med dem.

for saken): Jeg vil som vanlig takke komiteen for et greit samarbeid. Vi har klart å bli litt enige, men det er jo en rekke rekke forslag knyttet til denne saken, så så enige er vi nok ikke. Problemet med klimapolitikken er ikke at vi er uenige om at klimaendringene skjer, og at det er alvorlig, akutt og menneskeskapt, det er heller ikke at vi ikke har satt oss ambisiøse mål for klimapolitikken, for det har vi. Problemet er at vi ikke har en politikk for å møte denne krisen og dempe konsekvensene av klima endringene som allerede foregår.

i f.eks. olje- og gassutvinning, og for så vidt også forbruk, enten er det samme eller til og med øker. Da kommer vi bakpå, og vi får en kumulativ effekt som ikke er spesielt heldig eller tillitsvekkende.

om veldig mye forskjellig: konkret realisering av økt solenergiproduksjon, nullutslipp i neste anbudsperiode for Kystruten, øke naturlig karbonopptak og ikke minst et sterkere vern av klodens egne CO2lagre, strengere krav til offentlige anskaffelser, grønn folkebonus og veldig mye mer. Det er bare noen av forslagene som er fremmet i denne saken. I dag mener jeg at vi prioriterer feil. Det er egentlig mye lavthengende frukt i klimapolitikken, men det er også en del

politikk for det. Vi kan ikke fortsette å sette oss såkalt hårete mål og ikke innfri de målene, ikke levere politisk, men fortsette som før. Jeg Jeg tror det er mye viktigere å ha en klimapolitikk som forholder seg til virkeligheten, enn å snakke om eventyr en gang i framtiden. Med dette er de forslagene Rødt er med på, fremmet.

[11:12:27]: Det er av- gjerande at me har ein ambisiøs klimapolitikk med offensive klimatiltak. Det første denne regjeringa gjorde, var å dobla klimamåla våre i både kvotepliktig og ikkjekvotepliktig sektor. Dette er den første regjeringa som har gjort noko sånt. Å kutta utslepp i det omfanget me skal gjennom, inneber store omstillingar for industri, men òg for store delar av det norske samfunnet. Me står i ei tid der det er viktigare enn nokon gong å stå samla om vegen me skal gå. Motstemmene til klimatiltak og tvilen som blir sådd om kva som er nødvendige tiltak eller ikkje, er stadig oppe i debatten. Klimatiltak som vil påverka menneskes liv, gjev klimaskeptikarane klimaskeptikarane eit stort spelerom for populistiske utspel. Me står overfor ei endringstid, og i endringar kan folk bli usikre på kva val som er riktige. For Arbeidarpartiet skal klimapolitikken skje på ein sosial og rettferdig måte. Vanlege folk skal ikkje bekymra seg for at klimapolitikken skal gå på kostnad av tryggleik i deira kvardag. Menneskeskapte klimautslepp

Det er no det gjeld, og det er me som sit i denne sal, som skal ta avgjerder for framtidige generasjonar. Dette høyrest kanskje svulstig ut når ein seier det på den måten, men det er kode raud. Me ser at klimaendringane skjer rundt oss. Nyheitsbilete frå resten av verda viser oss bilete av avlingar som tørkar ut, men me ser det òg i våre nærområde her i Noreg. i Noreg. I mitt område på Vestlandet ser me klimaendringar i form av styrtregn, auka skred og flaum, og i Finnmark ser me det med frostlagde vinterbeite for rein. Avgifter på utslepp av klimagassar er eit av dei viktigaste verkemidla for å kutta utslepp, i tillegg til å innføra ei rekkje verkemiddel som gjev eit signal til både innbyggjarar, kommunar og næringsliv.

me er veldig glade for at me har ein klima- og miljøminister som tek oppgåva på høgste alvor. Det har han vist ved å oppretta grøn bok, som viser kor ein skal gjera alle kutta innanfor alle sektorar.

Jeg er i og for seg enig med representanten Merkesdal i mye, men at grønn bok gir oss den ultimate oppskriften på alle kutt og den totale omstillingen det norske samfunnet skal gjennom, vil kanskje være å trekke det for langt. Jeg er også enig med representanten Merkesdal i at vi trenger en sosialt rettferdig omstilling,

realiteten er også at de kommer til å måtte merke de tiltakene som vi gjennomfører, men vi må gjøre det på en slik måte at det oppleves som sosialt og rettferdig. Det er bred enighet i denne sal om at vi må intensivere innsatsen for å sette fart på omstillingen, både hjemme og ute, for å nå klimamålene i 2030 og 2050. i Høyre er positive til intensjonen bak flere av forslagene som fremmes i dag, men samtidig er det behov for å vurdere klimatiltakene i sammenheng gjennom en oppdatert klimaplan. Jeg er glad for at vi er enige i komiteen om at vi trenger en slik oppdatert klimaplan, som da skal fremmes i løpet av 2024. Dette har det vært litt frem og tilbake om. Først skulle det komme en oppdatert klimaplan så raskt som mulig, så var det ikke behov for det likevel, fordi klimapolitikken skulle integreres på alle samfunnsområder, og nå er vi tilbake til en oppdatert klimaplan. Det viktige er uansett at den kommer, og at Stortinget får mulighet til å se disse ulike tiltakene i sammenheng. sammenheng. Det er dyrt nok å redde verden som det er, om ikke vi skal kaste penger ut av vinduet, så vi er nødt til å gjøre en avveining av hva som virker, hva som er mest effektivt, og hvor vi får mest igjen for pengene. For når det handler om mennesker, har det noe å si hvordan en bruker milliardene. milliardene. Det er også mye som er på plass. Opptrapping av CO2-avgiften er det bred enighet om, tilslutning til EUs klimapolitikk er det også bred enighet om, tilslutning til EUs kvotesystem er det også bred enighet om. Dette er et veldig godt grunnlag, men vi må altså gjøre mer fremover, og da er f.eks. det forslaget som ligger på solenergi, viktig. Vi vet at det kommer til å være behov for masse ny kraft, og det å lage en plan for hvordan vi skal få

[11:19:03]: Det er ingen tvil om at vi står overfor store oppgaver for å nå klimamålene og hindre en temperaturstigning over 1,5 grader. Regjeringen har satt seg et djervt mål om at Norge innen 2030 skal kutte klimagassutslipp med 55 pst. sammenlignet med 1990-nivå, innenfor hele økonomien. Derfor er klimadebatter i Stortinget viktige, og forslagsstillerne skal ha ros for å bidra til å holde dem levende.

politikk. Fra og med i fjor innførte regjeringen en årlig klimastatus og -plan som kobler statsbudsjettet og utslippsbudsjettet. Det gir en helhet og en bedre oversikt over klimaarbeidet. Regjeringen har dessuten varslet en ny, helhetlig klimaplan i løpet av 2024. Dette er altså ikke nye tanker. Av de Av de tiltakene som foreslås i dag, er det flere som enten allerede er vedtatt, iverksatt eller under utredning, nettopp fordi det er en del av en større helhet. Det er også interessant at det framsettes et forslag om en oppdatert Klimakur, men som den observante kanskje fikk med seg, ble en slik rapport som monner 4579 ma- og miljøministeren så sent som på fredag. Jeg regner med at vi ikke trenger en ny oppdatert Klimakur i løpet av helgen. Et annet viktig aspekt i klimadebatten er hvordan vi gjennomfører utslippskuttene på en mest mulig kostnadseffektiv måte for å få mest mulig utslippskutt for pengene. Det har vært og er et viktig prinsipp i norsk klimapolitikk. Det er et grunnleggende viktig prinsipp i klimapolitikken at utslippskutt skjer i alle sektorer, og at utformingen av klimapolitikken – i samfunnet generelt og i enhver sektor spesielt – tar utgangspunkt i den klimaeffekten som ønskes oppnådd, oppnådd, Med bakgrunn i den utfordringen vi står i som land, og som menneskehet, innebærer klimapolitikken en stor omstilling i alle deler av samfunnet. Dette merkes og kommer til å merkes. Kvotesystem, avgifter, teknologi – overordnede tilpassede virkemidler som gir klare føringer til folk, kommuner og næringsliv – er tatt i bruk og vil bli nødvendig også i det videre. Samtidig er det avgjørende at vi har en klimapolitikk som fungerer, som kutter i stort, som sørger for at vi ikke skaper utenforskap, og som ikke skaper økte forskjeller mellom by og land eller mellom folk. Skal vi klare det, er helheten og sammenhengen helt avgjørende. Det gjøres best i de årlige budsjettrundene og gjennom regjeringens årlige klimastatus og -plan og den varslede klimaplanen. Terje

det er stor enighet om at det må gjøres tiltak, men det er overhodet ingen enighet om hvilke tiltak som hjelper. Det er fremmet mange gode forslag, med mange gode intensjoner, det er ett forslag som vil få flertall i dag, og det er at vi må få en plan for hvordan dette er tenkt gjennomført. «Mer av alt – raskere» kan sikkert brukes også i denne saken. Jeg begynner å bli spent på definisjonen av det, for stort sett er det kun tittelen som blir diskutert. er det mange gode tiltak som også Fremskrittspartiet kunne støttet, som kunne ført til lavere utslipp, men det er ingen tanker om kostnader. Det er heller ingen vurderinger rundt konsekvensene av mange av vedtakene, og da blir det symbolikk ut av det hele. Jeg klarer ikke helt å få med meg at vi tror at samfunnet blir så mye bedre hvis vi avløser en krise med en ny krise. Folk må ha jobb, folk må makte å gå på jobb og skape verdier og aktivitet, og da er vi nødt til å ha tiltak som ikke bare er symbolikk, men som gir resultater. Merkesdal var inne på at regjeringen har forsterket klimamålsettingene. Ja, det har de absolutt gjort, men jeg tror at en eller annen må begynne å fortelle at det ikke blir mindre utslipp

egentlig har vært en tro på at vi skulle kunne nå målsettingen i 2030, men vi ser nå at flertallet begynner å falle av. Det er flere og flere som stiller spørsmål ved dette, og det er flere og flere som kan si at realitetene om hvor komplisert og vanskelig dette er, begynner å gå opp for dem. Det er veldig dyrt, og vi har fryktelig dårlig tid. Og ikke minst har vi mangel på kraft. Når vi da har en regjering som sier at vi skal elektrifisere det som kan elektrifiseres, er vi inne på et prinsipp igjen, at det beste tar vekk intensjonen til det gode. Når vi har mangel på kraft, hadde jeg virkelig trodd og håpet at vi skulle prioritere det viktigste. [11:25:16]: På fredag kom Miljødirektoratet med sin nye rapport som viser at det faktisk er mulig å nå Norges klimamål hvis vi vil. Miljødirektoratets direktør var svært tydelig og sa at det tiåret vi er inne i, er avgjørende. Det Stortinget makter å gjøre i dag, er kun å bli enige om at det skal komme en klimaplan neste år. Det er viktig, for regjeringen har tidligere ikke ønsket å få en klimaplan som viser hvordan Norge skal nå sine utslippsmål innen 2030, men det slår et enstemmig storting i dag fast at vi er nødt til å gjøre. Stortinget kunne i dag ha vedtatt en rekke andre forslag som gode svar, som første svar, på utfordringen fra Miljødirektoratets direktør. Jeg vil trekke fram særlig ett av forslagene, og det er kravet om at Kystruten i neste periode skal ha krav om nullutslipp. Det er fullt mulig å innføre et slikt krav. Det ville også ha beredt grunnen for utvikling av nullutslippsteknologi og arbeidsplasser ved norske verft langs kysten. Da jeg spurte samferdselsministeren tidligere i år om han ville varsle et slikt krav allerede da, var svaret at samferdselsministeren skulle ha et seminar om dette i løpet av året. Jeg vil særlig henstille til kamerat Halleland, som i sitt innlegg sa at det var en rekke gode forslag som var fremmet her i dag, men han la også til at folk må ha jobb: Ja, forslaget om å stille nullutslippskrav til Kystruten i neste anbudsperiode er nettopp et slikt forslag som både kutter utslipp, utvikler teknologi og skaper arbeidsplasser. Hvis kamerat Halleland får med seg Fremskrittspartiet på å stemme for dette forslaget, så vil forslaget faktisk Vi har fått god støtte fra Høyre til det, og det må jeg si jeg er særlig glad for. Saksordføreren, Merkesdal, sier at det er vi som sitter i denne sal, som har

Dette er det norske målet. Jeg vil også trekke fram at vi har en forpliktelse gjennom klimaavtalen med EU. Den er mer presis, og vi må nå klimamålene på de ulike områdene. er i kvotepliktig sektor. Der er det også i Norge en målsetting å komme ned 55 pst., men innenfor kvotemarkedet er vi innenfor et system som også gjelder for resten av Europa. På europeisk nivå vil vi nå det målet.

Men så vet vi at EU forsterker sine mål, og at vi vil få et krav om 50 pst. også innen innsatsfordelingen, og det er krevende. Jeg vet ikke når regjeringen planlegger at vi skal få den saken, sånn at vi i Stortinget også får sluttet oss til det strengere kravet som resten av Europa skal ha. For det kan ikke være noen diskusjon om vi skal gjøre det, dette må vi være en del av, og jeg mener det også er en naturlig følge av den avtalen vi skrev under i 2019.

av disse områdene. Jeg er glad for forslagene her, der noen går inn på bl.a. å sette et tydelig mål for solenergi. Jeg tror det er viktig også med koblingen mot å få ned utslipp. Vi har også flere forslag innenfor transportsektoren. Jeg vil gjerne avslutte med Miljødirektoratets rapport fra forrige uke, som er veldig bra. Det er 85 konkrete forslag til hva vi må gjøre for å få ned utslippene. Men det er jo ikke slik at det som vil gi de største utslippskuttene,

FNs klimapanel er tydelig på at vi ikke lenger har den luksusen at vi kan plukke og velge bort enkelttiltak dersom vi skal unngå katastrofale klimaendringer. Det er avgjørende, det er kritisk og det er eksistensielt viktig å få fart på den grønne omstillingen på alle områder. Det krever en ekstra tydelig stat, en ekstra modig stat og en stat som leder. Nylig kom Miljødirektoratet med rapporten Klimatiltak i Norge mot 2030, som understreker det samme. Skal vi nå klimamålene, må vi iverksette tiltak i alle sektorer, på alle nivåer av samfunnet, og vi må gjøre det raskt. Det krever politisk handling uten sidestykke. FNs generalsekretær, Guterres, påpeker at alle land må delta i klimadugnaden, men oppfordrer spesielt de rike og velstående landene til å lede an. For å sitere Guterres: «Demanding others move first only ensures humanity comes last.» last.» Norge har lenge satt menneskeheten og barnas framtid bakerst i køen. Regjering etter regjering har satt langsiktige og uforpliktende klimamål som ikke har blitt nådd. Dette har resultert i at Norge kun har kuttet 4,7 pst. av sine utslipp siden 1990, og at vi er langt fra å være i rute for å nå 2030-målene. Det bekymrer meg veldig. Det en bekymring som dessverre deles av veldig mange unge i Norge i dag. Den vil dessverre også bare øke, fordi utslippsproblemet er kumulativt. For hvert år vi underleverer, øker klimaproblemet. Klimamål er ikke nok i seg selv. Vi trenger langt kraftigere tiltak som tar oss i mål, og vi må raskt slutte med det som øker utslippene. Derfor var det en «no-brainer» for oss i Miljøpartiet De Grønne å støtte forslagene fremmet av SV i saken vi behandler nå. Det er en god liste, selv om vi i Miljøpartiet De Grønne vil understreke at dette heller ikke er i nærheten av nok, verken i omfang eller i effekt. Klimagassutslipp og klimaendringer kjenner ingen landegrenser. Norge står for enorme utslipp knyttet til vårt forbruk, og vi eksporterer ti ganger mer CO2-utslipp enn vi produserer hjemme, gjennom utslippene fra oljeog gassutvinningen vår. vår. Det er krevende å kutte klimagassutslipp i den farten og det omfanget som nå er nødvendig, men vi i Miljøpartiet De Grønne mener Norge har alle forutsetninger for å ta på seg ledertrøyen i omstillingen.

alternative statsbudsjetter, som vi legger fram hvert år, men jeg kan også bare si at det enkleste er å omprioritere penger. De pengene finnes. Viktigst av alt er at regjeringen inntar en reell kriseforståelse. Statsråd Espen

[11:35:19]: Det er akku- rat så alvorlig som bl.a. representanten Bastholm nettopp påpekte. Det er eksistensielt at vi klarer å oppfylle Parisavtalen, at vi klarer å kutte utslippene slik vi har sagt, og at vi senest i 2050 styrer mot et lavutslippssamfunn der vi er forbi netto null, altså at vi ikke slipper ut mer enn vi klarer å fange opp. Ellers går det ikke, og det krever en massiv omstilling av hele økonomien.

Det er et mål vi deler med EU-landene og Island, det er et mål vi i all hovedsak deler med land som USA, Canada, Japan, Sør-Korea og en rekke andre land som har lagt seg på et høyt ambisjonsnivå. Det første jeg vil minne om, er at det at de landene også omstiller seg, også hjelper oss. Det betyr at det vi produserer, må produseres med lavere utslipp for å finne en plass på de markedene vi eksporterer til. De tingene vi eksporterer inn, vil også inngå i stadig mer bærekraftige og klimavennlige verdikjeder, så det internasjonale samarbeidet er viktig.

en gjennomgang av alle aspekter ved norsk økonomi. Konklusjonen er at det på ingen måte er enkelt, det krever mange tiltak, men det er klart innenfor rekkevidde, og interessant nok: Det var ikke spesielt mange helt nye grep som ingen har tenkt på før eller hørt om; det er kjent stoff. Det er i stor grad å elektrifisere sokkelen alt man kan, få produsert nok energi til det man skal gjøre både til lands og til havs, bruke energi smartere, få fart på karbonfangst- og lagringsanleggene og en rekke andre tiltak, og det er stort potensial i transportindustrien. Det har også vært fokusert mye på mat, og det er en del av historien, men det er virkelig ikke det største grepet når vi ser på hele økonomien. Det gjelder særlig de tingene som går inn mot industri og transport, som vi i og for seg visste, men det var veldig nyttig å få den gjennomgangen. Dette er igjen et underlagsmateriale for dette årets klimastatus og plan, som er regjeringens årlige klimaplan, nettopp den vi annonserte i Hurdalsplattfor men. Det var akkurat sånn den skulle være: en årlig integrert del av statsbudsjettet. Så kommer altså den neste klimameldingen i 2024, og det er veldig hyggelig at Stortinget også vil vedta det – det har vi ment omtrent siden vi tiltrådte, at neste klimamelding skal komme i 2024. Det er i og for seg akkurat det samme som Stortinget vedtok da de vedtok den forrige, som nettopp sa at den neste skulle komme i 2024, og det jobber vi altså med. Poenget Poenget er at alle disse spørsmålene må inn i en strukturert sammenheng for at man kan se på hvordan samtlige sektorer kan bidra til å nå målene.

Det er riktig at vi har meldt inn til FN at vi skal kutte med 55 pst. i hele økonomien, i samarbeid med EU. Det er det samme målet som EU-landene har meldt inn til FN. Samtlige land i EU pluss Island og Norge har lagt seg på 55 pst., og det skal vi samarbeide om. Så har en rekke land, alle land i Norden og mange land i Nord-Europa, sagt at vi legger et mål oppå det er at vi minst skal oppnå et tilsvarende kutt i vår egen økonomi. Det er helt normalt at land gjør det. Noen land, som Danmark, har gått lenger. De sier 70 pst. i den danske økonomien, men det de melder til FN, er fortsatt Det er fordi man strekker seg til et litt høyere ambisjonsnivå, rett og slett fordi det er (presidenten klubber) usannsynlig at alle land treffer 55 pst. på samme dag, og da må noen som er rike, gå lenger.

Da er mitt spørsmål til statsråden: Er det lettere å nå våre internasjonale forpliktelser når vi elektrifiserer sokkelen? Statsråd Espen Barth Eide [11:42:05]: Når vi opere- rer med et omstillingsmål og bruker det navnet – som jeg faktisk synes er et godt navn, for det viser at mye av motivasjonen er at vi også skal omstille vårt eget næringsliv er det fordi vi ser at i alle tilstøtende land nøyer man seg ikke bare med kvotemarkedet. Vi bruker kvotemarkedet, og det hjelper veldig, for det tar oss et godt steg videre alle EU-landene, hver for seg og som EU, og USA med sin IRA kommer nå med en rekke tilleggsstøtteordninger, tilleggskrav og tilleggsinfrastrukturtilrettelegging oppå kvotesystemet fordi man vil både at kuttene skal komme fortere, og posisjonere sin egen industri overfor et marked som stiller stadig strengere krav. Så dette er en høyst industrivennlig tilnærming, som skal hjelpe industrien vår til å kutte raskere, slik at de også i framtiden får eksportert. For å nå de norske klimamålene er det viktig at vi elektrifiserer sokkelen. Det får også utslippene i verden ned, for når man erstatter et utslipp med et ikke-utslipp, blir det færre utslipp til sammen. Nikolai Astrup

Det er ikke noen tvil om at man i Hurdalsplattformen skriver at dette er kutt som skal tas i Norge, mens nå åpner man jo i endringene i klimaloven for at dette målet som skulle tas i Norge, kan realiseres ved hjelp av globale kvotekjøp.

gjennom globale kvotekjøp? Er statsråden enig i at dette er en svekkelse av den klimapolitikken som den forrige regjeringen førte på dette området? Statsråd Espen Barth Eide [11:44:22]: Det er stats- råden overhodet ikke enig i, fordi formuleringene om forbehold om artikkel 6-kvoter er videreført fra den klimaplanen vi arvet fra den regjeringen som represen tanten Astrup var en del av. Det er helt nøyaktig slik at fordi vi har et felles mål med EU, men EU og Norge rapporterer separat, er det noen oppgjørsregler mellom det som gjør at det forbeholdet har vært forbeholdet har vært nødvendig å ta. Det tok forrige regjering, det tok vår regjering, og det er ingen endring i det. Det er ingen svekkelse. Vi har tvert imot strammet til, bl.a. ved å øke prosentmålet og tydeliggjøre hva som er hva. Vi planlegger ikke for et eneste slikt kjøp, men det er en reserveløsning som er der med tanke på det endelige oppgjøret. All planlegging som framkommer av f.eks. Klimastatus og -plan, er mot omstillingsmålene, altså hele økonomien i Norge. Det er også det som lå til grunn for det store oppdraget som Miljødirektoratet leverte på på fredag. Det er omstilling av hele Norge, så 55 pst. der er oppnådd i Norge, i den norske økonomien. Det står i Hurdalsplattformen. På den annen side har man en samarbeidsavtale med EU som man står fast på. Det betyr jo at ikke alt skal kuttes i Norge, men at vi skal samarbeide om å kutte dette i EU. Og som nummer tre: Selv om statsråden ikke planlegger for ikke planlegger for å bruke muligheten til å kjøpe globale kvoter, ligger den muligheten der. Da er man ganske langt borte fra det som var den opprinnelige formuleringen i Hurdalsplattformen, nemlig at 55 pst. skal kuttes i Norge. Her skal man kutte både i Norge, i EU og kanskje også globalt, hvis muligheten byr seg, eller anledningen gjør det nødvendig. Hvis repre- sentanten Astrup hadde lyttet litt bedre til mitt forrige svar, er det slik at dette forbeholdet om såkalte artikkel 6-kvoter er videreført fra forrige regjering og med samme begrunnelse. Jeg tror helt oppriktig at heller ikke den hadde tenkt å bruke det, men dette er nødvendig til en mulig avklaring om det om det endelige oppgjøret opp mot FN, inntil de reglene er avklart. Det står ganske tydelig beskrevet at det er poenget, og bare det er poenget. Vår internasjonale forpliktelse skal oppnås i samarbeid med EU. Det tror jeg for øvrig at vi kommer til å klare. Jeg mener at det er helt innenfor rekkevidde, gitt den store omstillingen av EU-økonomien som Klar for 55pakken – som også gjelder oss, og som nå praktisk talt er ferdig – vil medføre. Det er ikke nødvendigvis slik at det ikke fører til 55 pst. i Norge. Det må jo føre til mer enn 55 pst. noen steder i denne økonomien, for ellers blir ikke gjennomsnittet 55 pst. Men fordi vi ikke vet om EUsamarbeidet og det vi er forpliktet til å gjøre hjemme, tar oss til 55 pst., sikrer vi oss ved å legge dette på toppen. Igjen: Akkurat som veldig mange andre land gjør, legger vi et nasjonalt mål på toppen av det vi har meldt inn. Presidenten var grei nå som lot meg stille et spørsmål til. Det er jo en mulighet for å snakke for galleriet siden det nå kom noen inn på galleriet, og den muligheten kan vi ikke la gå fra oss, det håper jeg statsråden er enig i.

Har man ikke nå forlatt Hurdalsplattformen, hvor det står at man skal kutte 55 pst. i Norge? Realiteten er at man ikke vet om man kommer til å kutte 55 pst. i Norge. Som statsråden er inne på, kan det bli mer gjennom EUsamarbeidet, og det kan bli mindre. Men hvis det blir mindre, har man egentlig brutt det som er Arbeiderparti–Senterpartiet-regjeringens løfte til velgerne om at man skal kutte 55 pst. i Norge. [11:48:16]: Det er jo Stor- tinget som spør, og vi som svarer, men det hadde vært interessant å vite om Høyre synes vi skal ha en ambisjon utover EU-samarbeidet eller ikke, for det har jeg ikke helt fått tak i. Det mener altså vi. Jeg gjentar for tredje gang at det ikke er så uvanlig at man legger seg på en høyere ambisjon. Danskene vet heller ikke om de helt sikkert klarer 70 pst. i den danske økonomien, men hvis man ikke setter et mål, klarer man det i hvert fall ikke. Det kan jeg i hvert fall garantere. Poenget er at vi forsøker å være med på denne dugnaden på en best mulig måte.

og viser at vi skal gjøre vårt aller beste for å nå, i summen av virkemidlene. Det kan være CO2-prising, krav, standarder, påbud, forbud, støtte, eierskap, anskaffelsesregler og slikt. Alt dette må man skru på for å strekke seg mot det målet, og det er min ambisjon å bidra til at vi lykkes.

opptrapping av omsetningskrav for avansert biodrivstoff i luftfart på høring, med forslag om et omsetningskrav på 2 volumprosent fra 1. juli 2023.» Spørsmålet mitt er ganske enkelt: Blir det soleklare kravet, som ble vedtatt av SV og regjeringspartiene, om at man skal ha 2 volumprosent avansert biodrivstoff i luftfarten, innført fra 1. juli 2023? Statsråd Espen

å gjøre det til det viktigste svaret på klimaomstillingen, for det viderefører for så vidt fossile løsninger, men med noe lavere utslipp. Så jeg vil advare mot å gjøre det til det eneste svaret, men det jobbes videre med det. Jeg vil henvise til samferdselsministeren når det gjelder dato for innføring. Det er ingen som har gjort dette til det eneste svaret på klimautfordringene. Vi har en lang rekke forslag i den saken som diskuteres i dag. Dessverre er det felles for de fleste av dem, bortsett fra for ett, at Arbeiderpartiet og Senterpartiet stemmer imot alle. Tilbake til omsetningskravet for biodrivstoff i luftfarten. Det var jo et vedtak i Stortinget om at det skulle innføres et krav om bruk av 2 volumprosent avansert biodrivstoff fra 1. juli 2023. Jeg hører nå at statsråden sier at det ikke blir innført, og da er spørsmålet mitt: Hvorfor er ikke Stortinget informert om at regjeringen legger opp til å bryte med dette vedtaket?

forsinket man innføringsdatoen med tre måneder, men økte prosenten for å veie opp for forsinkelsen. Det går bl.a. på tilgjengelighet i markedet og en del andre spørsmål. Det er veldig høy konkurranse om disse og det er viktig at flest mulig av dem er avanserte, slik at man ikke ødelegger jordbruksjord og treet direkte. Så dette er et litt mer komplisert spørsmål. Men når det gjelder akkurat det med datoen, er det vel rimelig av meg å henvise til samferdselsministeren.

Klimaavtalen med EU er mye mer spesifikk – vi skal nå målet i innsatsfordelingen hvert år og med ganske stor reduksjon år. På torsdag kommer de foreløpige utslippstallene for 2022 fra Statistisk sentralbyrå. Da får vi vite mer om hvordan vi ligger an. Miljødirektoratet i sin plan som kom på fredag, viser hvordan vi skal nå 2030-målene, legger de til grunn at vi når tidligere vedtak, f.eks. at alle

bensineller dieselbiler. Dette betyr at den politikken som vi har stått sammen om i mange år, har levert overraskende godt. Da er det også viktig å si at det klimamålet langt på vei er oppnådd, og da må man flytte fokuset videre til det som nå er viktig å støtte opp om, ikke minst langtransporten. Miljødirektoratet påpekte at ellastebiler kommer fortere enn noen trodde, men da trenger vi ladeinfrastruktur for dem.

Der kunne regjeringen ha foretatt seg noe allerede i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett ved f.eks. å fjerne momsen på frukt og grønt, som er et forslag Miljøpartiet De Grønne har. Et annet forslag eller tiltak som er veldig viktig og mye mer teknologikrevende, og som er en helt annen type tiltak, er karbonfangst og -lagring ved store

Det er ved neste statsbudsjett og klimastatus og -plan, som det jobbes intenst med nå, at vi først og fremst vil signalisere de store, nye tiltakene, utover dem som følger opp tidligere vedtak.

mat, er rett og slett at folk bør spise det Statens ernæringsråd allerede anbefaler at vi skal spise. Det mener jeg bør være innenfor rekkevidde.

jeg, og ikke representanten Merkesdal. Jeg tegnet meg til et avsluttende saksordførerinnlegg, helt til jeg så at representanten Frank Edvard Sve tegnet seg til debatt, så vi får se hvor avsluttende og avrundende det egentlig blir. Komiteen har altså samlet seg om å legge fram en oppdatert klimaplan med konkrete virkemidler som viser hvordan klimamålene i 2030 kan Sånn jeg tolker det, er det tross alt uttrykk for en utålmodighet. Vi nærmer oss nemlig 2030. Jeg oppfatter også at det er bakgrunnen for SVs representantforslag. Så kan regjeringspartiene avfeie det med konsekvensutredninger, at disse tiltakene skal komme på andre måter og fra annet hold, forandrer jo ikke den utålmodigheten, som er et uttrykk for at det vi gjør i dag, ikke holder mål.

Det er muligens et klimatiltak som vil virke for våre nasjonale mål, men det er kontroversielt internasjonalt. Det er ikke sikkert at det bidrar til å redusere de globale utslippene. Derfor er det uenighet om elektrifisering av sokkelen. Jeg pekte i mitt første innlegg på at det særlig er ting som får ned forbruket, som vil fungere på kort sikt. det også viktig å understreke at det er veldig stor forskjell på forbruk. De som har mest, forbruker også mest. De står også for de største utslippene. Jeg vil bare nevne noen tall her.

Det er viktig med tiltak som er jordnære og realistiske, men også rettferdige, hvis vi skal få til en omstilling, og det er en betydelig utålmodighet i denne salen, og også utenfor denne salen, som flertallet gir uttrykk for.

Eg hadde ikkje tenkt å ta ordet i denne debatten, men eg sat og høyrde på, og det vart snakka om transport og det med symbolpolitikk.

relativt få vedtakene som var helt enstemmige i Stortinget. Det var under forrige regjering. Fremskrittspartiet satt i den regjeringen. Vi som da var i opposisjon, stemte for. 100 pst. av representantene stemte for kravet om nullutslipp i verdensarvfjordene innen 2026. Det var faktisk slik at vi som var med og foreslo det, ville ha en tidligere dato. Den daværende regjeringen kom tilbake og sa at hvis vi kunne flytte datoen til 2026, kunne de stemme for. Så ble det et enstemmig vedtak. Ved to anledninger har det vært forsøkt gikk ut av regjering, men Stortinget har stemt nei. Så det er ingen tvil om at dette er Stortingets vilje gjentatt flere ganger. Vi er i dialog med de nevnte kommunene og havnene om tiltak for å gjennomføre det, for vi har verken mandat til eller noe ønske om å undergrave Stortingets vedtak. De svarene som etterlyses, kommer i veldig nær framtid. Jeg vil minne om at bl.a. Sjøfartsdirektoratet har kommet med et forslag om en overgangsordning, hvor man i en periode kan seile inn på biogass, f.eks., i tillegg til mer framtidsrettede drivstoff, som hydrogen, ammoniakk og

akkurat de løsningene som er der i dag. Dette jobbes det med, for vi har respekt for utfordringen, men vi har også veldig respekt for det enstemmige stortingsvedtaket som Frank Sves forgjengere fra Fremskrittspartiet satt i denne salen og stemte for i sin tid.

Klima- og miljøministeren viser til at spørsmålet om biodrivstoff knyttet til bruk i luftfarten tilhører samferdselsministerens ansvarsområde. Dette husker sikkert klima- og miljøministeren: Et av mine utallige spørsmål til ham den 3. mai 2022 var om innblanding av biodrivstoff i luftfarten. Det spørsmålet ble ikke sendt til samferdselsministeren, men det ble besvart av klima- og miljøministeren. Jeg kan også opplyse om at 17. november 2022 stilte representanten Sofie Høgestøl fra Venstre et spørsmål om

med forrige regjering. Jeg skal gjerne ta på meg at forrige regjering stemte for nullutslippskravet for verdensarvfjordene. Jeg skal òg innrømme at Fremskrittspartiet ikke var pådriveren for å få igjennom forslaget,

Dette har en altså valgt å se vekk fra, og det er klart at dette rammer samfunnene, det rammer fjordene, og jeg synes en skal være veldig tydelig på at en ønsker å støtte

vi ser konsekvensene av vedtak vi gjør, er vi også voksne nok til å ta et steg tilbake og se på om vi skal gjøre ting litt annerledes for å realisere for så vidt målsettingene, men også slik at vi kan ivareta lokalsamfunnene – som vi ikke gjør dette tilfellet. Så må presidenten minne om at tiltaleformene i stortingssalen forholder vi oss til også i juni, så vi bruker ikke fornavn. Statsråd Espen Barth Eide Først til re- presentanten Haltbrekken: Det er riktig at jeg svarte på de nevnte spørsmålene, og jeg må bare erkjenne at jeg var litt upresis, for forslaget er faktisk fortsatt til vurdering. Jeg presiserer at det er riktig svar. Dette er fortsatt til vurdering, og Stortinget skal selvfølgelig informeres om utfallet. Det som skjedde når det gjelder luftfart i denne pakken av økte krav nå raskt, var at høringsinstansene var betydelig mer skeptiske ikke fordi de ikke delte intensjonen i forslaget, men det var knyttet til vanskeligheter med å innføre det så raskt. Og mange av høringsinstansene – eller flertallet, vil jeg si – mente man skulle ta det fra 1.

Så til diskusjonen om verdensarvfjordene. Jeg er veldig stolt av og veldig glad for at vi på tvers av grenselinjene her har vært enige om å opprettholde dette viktige kravet, er teknologidrivende. Ja, det er en kamp mot klokken, men det er ingen tvil om at denne type vedtak driver en av verdens mest forurensende næringer framover. Det har fått internasjonal oppmerksomhet. Det er helt riktig, som representanten Halleland sier, at dette alene ikke redder verden, men samtidig er det et veldig tydelig signal. Tilsvarende ting er på gang nå i mange andre europeiske land f.eks., for å se på dette, for det finnes altså ingenting som har større utslipp per passasjerkilometer enn cruiseskip. Da kan det være at man må gjøre noe med cruisenæringen, ikke avvikle den – på ingen måte – men at den må tilpasse seg til at også den må være en del av klimaomstillingen. Og da tror jeg vi kan være med på å gå i front. Når det gjelder Sjøfartsdirektoratet, mente de i sin første runde at kravene ikke kunne oppfylles før 2030. Det er riktig. Men så kom de med en ny vurdering etter at Stortinget hadde avvist dette forslaget med stort flertall, og sa at det likevel er mulig om man holder en åpning for biogass som en av løsningene. Det er da et av de spørsmålene som bør besvares veldig fort, 2023 ber vi også med i dialog med de nevnte kommunene – og også om andre løsninger og tilpasninger som måtte trenges. Men det at vi stiller det kravet, tror jeg vi skal være glade for, og jeg sier igjen at dette var altså først et enstemmige vedtak, så, ved et par forsøk på å omstyrte det, opprettholdt Stortinget sitt syn. Det er et veldig tydelig signal fra Stortinget til oss i regjeringen om ikke å dvele ved det. Kravet skal gjennomføres på en måte som gir minst mulig inngripende effekter for

og hele problematiseringen omkring ett tiltak. Det er viktig nok med verdensarvfjordene, og det er innmari krevende å nå det målet. Det må man gå inn i, men det må ikke være tvil om at vi skal drive fram en løsning med nullutslipp, og det er ikke symbolpolitikk.

må man ha unntak for, her er det symbolpolitikk. Men det er summen av tiltakene som driver fram den løsningen vi må ha. For Norges 55 pst. innen 2030, men det er også – som jeg var inne på i mitt innlegg – mye mer spesifikt innenfor transport, innsatsfordeling og arealbruksendringer, hvor det virkelig er krevende. Hvert tiltak kan problematiseres, men det er summen og viljen som må være til stede for å nå målene. Jeg er også enig i at dette ikke er noe som vi driver med alene. Norge skal ta sin andel, og det er det er i vår interesse å ligge i front og være dem som driver fram både de teknologiendringene og de andre endringene som må til, for det er verden som skal endre seg. Vi har et press fra Europa for å følge opp det lovverket som vi har sluttet oss til der. Vi har en utfordring fra USA, som med

skal nå målene, men nå får vi i hvert fall en bred enighet om hva som er de neste stegene. Så kommer vi til å måtte slåss for klimatiltak i hver eneste budsjettrunde i mange enkeltsaker, i tillegg til disse overordnede sakene som vi skal nå fram med. Jeg synes det er viktig at vi i Stortinget holder fast ved det store bildet. Det er veldig lett å gå inn i og problematisere enkeltsaker, men i det store bildet må hver av de enkeltsakene drives gjennom, og det må gjennomføres med nødvendig vilje.

Jeg er glad for at klima- og miljøministeren nå erkjenner at biodrivstoff i luftfarten er hans konstitusjonelle ansvarsområde. Den 13. januar i år sendte Miljødirektoratet denne saken ut på høring på vegne av klima- og miljøministeren, og i forslaget står det også at 1. juli er datoen da det økte omsetningskravet skal tre i kraft. I forbindelse med framleggelsen av revidert nasjonalbudsjett ble Stortinget informert om endringene knyttet til innføring av mer biodrivstoff i skipsfarten, men vi ble ikke informert om at biodrivstoffkravet i luftfarten blir utsatt. Mitt spørsmål er: Hvorfor ble ikke Stortinget informert om det?

for å gjenta seg selv – men siden spørsmålet ble gjentatt, er det naturlig å gjenta svaret også, har informert Stortinget om en rekke økninger i innblandingskrav. Det som går på luftfart, er altså ikke ferdig behandlet. Som sagt må Stortinget få vite om utfallet av det, og det skal de få i god tid før den angitte dato.

Jeg vil gjerne også informere om hva som skjer hvis det ikke skjer 1. juli, hva man mener med det, og vise til at når det gjaldt maritim sektor, ble det litt senere innføring, men høyere prosentandel – dette som f.eks. et mulig svar, uten å forskuttere utfallet av det. Jeg har til slutt lyst til å komme med et litt overordnet poeng fra en viktig debatt, det er flere veier til målet og derfor betydelig rom for politikk. Når noen har oppfattet Miljødirektoratets forslag som de eneste mulige, er poenget at vi i hvert fall må gjøre dette eller noe tilsvarende. Så kan man se på hva man kan gjøre for å oppnå målene, og det kan man gjøre med ulike grep, litt avhengig av politiske preferanser. Man kan øke den generelle karbonprisingen betydelig mer, det vil hjelpe en god del, men ha noen konsekvenser i andre sektorer. Man kan øke støttetiltakene, man kan bruke offentlige anskaffelser, man kan bruke man kan bruke krav og standarder og påbud og forbud. Det er en lang rekke virkemidler i klimapolitikken som til sammen vil føre til at en oppnår målene. Det jeg er veldig glad for – jeg har lyst til å si det – er at det faktisk er veldig bred enighet her i salen om at målene skal nås. Så er det en veldig legitim politisk diskusjon om hvilke grep som skal brukes for å nå hvilke mål. Det tror jeg blir mer og mer en del av politikken i land som vårt. Man legger til grunn at vi ønsker å nå målene, og at vi faktisk har en forpliktelse til å nå dem, men at sammensetningen i forhold til fordelingspolitikk, til bruk av virkemidler og til hvor sterk staten skal være, vil være en del av det løpende ordskiftet, basert på noen felles mål. Jeg tror vi mer og mer er der. Hvis jeg en sjelden gang kan irritere meg over ordskiftet i Norge, noe som forekommer, blir jeg fort mer lys til sinns når jeg ser på hvordan ordskiftet er i en del andre land, f.eks. et stort land på den andre siden av Atlanterhavet, hvor den enigheten ikke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

Utbyggingane skal drivast med kraft frå land, og departementet har gjeve konsesjon til dette etter energilova. Planlagd oppstart på felta er i 2027.

dette er også eit viktig prosjekt for Europa. I den vanskelege energisituasjonen i Europa er det viktig at produsentane på norsk kontinentalsokkel opprettheld eit høgt produksjonsnivå, så lenge norsk petroleum er etterspurd i marknaden. Norsk olje er påverka av endringane i marknaden. Olje frå Johan Sverdrup-feltet som tidlegare i stor grad vart eksportert til Asia, har sidan den russiske invasjonen i Ukraina vorte levert til den europeiske marknaden. Råolje frå norsk kontinentalsokkel har vorte ei endå viktigare forsyningskjelde for europeiske brukarar no enn før på grunn av det nye handelsmønsteret.

I proposisjonen kjem det fram at berekningane viser at dei globale klimagassutsleppa vil verta reduserte med om lag 257 millionar tonn CO2-ekvivalentar for prosjekt som er omfatta av oljeskattepakka

Energimangel har det siste året ført til skyhøye energipriser. Flere land har gjenåpnet kullgruver, og Europa importerer LNG-gass fra USA og Qatar med opptil ni ganger høyere utslipp enn norsk gass. Norsk gass bidrar derfor som en viktig motvekt. Økt norsk gasseksport bidrar til lavere energipriser, men senker også verdens klimagassutslipp. Dagens sak, utbyggingen i Yggdrasil-området, videreutvikling av Valhall-feltet og utbygging av Fenris-funnet, vil skape betydelige ringvirkninger på land, gi store forventede inntekter til staten og bidra til Europas energisikkerhet. Prosjektene vil også sikre arbeidsplasser og kompetanse i norsk leverandørindustri i mange år framover. Det blir aktivitet på verftene i Egersund, Stavanger, Haugesund, på Stord, i Verdal og Sandnessjøen samt hos en rekke leverandører og underleverandører over hele landet. landet. Verden vil også i framtiden trenge norsk olje og gass. Så lenge flyene flyr, bilene kjører, klær blir produsert, folk lager mat, vil verden trenge energi, og energikildene vil komme fra en plass. Dersom flyene ikke får norsk olje, kjøper de den bare fra noen andre. Det er altså ikke en løsning for klimaet å avslutte norsk olje- og gassproduksjon. Vi må heller utvikle alternativene som gjør at fly, biler, klær, matlaging osv. kan gjøres med andre energikilder. Regjeringen er i gang med en enorm satsing på disse områdene, inkludert utbygging av havvind, CO2-fangst og -lagring, batterier, hydrogen og utvikling av bioøkonomien. Derfor er det også utrolig viktig for klimaet at norsk sokkel bidrar til lagring av CO2. Hvis de kommersielle lagringsprosjektene som myndighetene har innsikt i per i dag, blir gjennomført, vil norsk kontinentalsokkel ha kapasitet til å lagre 3 millioner tonn CO2 per år i siste halvdel av 2020-tallet. I tillegg er det skissert flere prosjekter med oppstart rundt 2030, med en samlet kapasitet på om lag 40 millioner tonn CO2 per år. Så både fra et industrielt perspektiv og fra et klimaperspektiv er det viktig at regjeringen legger til rette for at CO2-fangst og -lagring og transport kan lykkes i Norge og på norsk sokkel. Det er et samlet storting som stiller seg bak og ber regjeringen sørge for at effekt på klimaet og raske klimagevinster vektlegges ved framtidige tildelinger knyttet til CO2-lagring sammen med hensynet til trygg og sikker lagring. lagring. Av disse grunnene er dagens vedtak en gladsak – for norske arbeidsplasser, for verdens energipriser, men også for å utvikle framtidens løsninger som kutter klimagassutslipp. [12:34:51]: Hurdals- plattformen er klar. Arbeiderparti–Senterparti-regjeringen vil utvikle, ikke avvikle norsk petroleumsnæring. Samtidig må det omstilles, slik at vi kan redusere utslipp

I lys av kraftsituasjonen, og ikke minst behovet framover, er dette viktige avveininger. Samtidig er det ingen enkle løsninger for å opprettholde verdiskaping og sørge for at Norge også framover er en pålitelig og stabil leverandør av olje og gass, og at vi når våre klimaforpliktelser. Det krever at vi ser hele bildet og ikke isolerer oss til enkeltelementer. Utbygging og drift av Yggdrasil og Fenris med videreutvikling av Valhall ivaretar dette på en god måte. Her vil det kuttes utslipp. Det vil også skape store verdier i tiden framover og skape betydelige ringvirkninger på land – store forventede inntekter til fellesskapet. Dessuten vil prosjektene være viktige for å opprettholde en stabil energiforsyning til Europa. Europa. De nasjonale sysselsettingsvirkningene i utbyggings- og driftsfasen til prosjektene alene er av rettighetshaverne beregnet til om lag 65 000 årsverk gjennom hele perioden. De ulike installasjonene vil bidra til å sørge for aktivitet langs hele kysten, ved virksomheter som Aker Solutions’ verft. En stor andel av utstyrsleveransene vil komme fra norske leverandører aktivitet som bidrar til å opprettholde og videreutvikle Norges maritime kompetanse. Samlet sett er dette en svært viktig og riktig investering, som ivaretar og balanserer de ulike hensynene på en god måte. Terje

Dette er en veldig viktig sak. Det er slik det er blitt sagt av mange: Det betyr mye for næringen, det betyr mye for nasjonen, det betyr mye for de arbeidsplassene og den aktiviteten dette skaper. Vi blir i dag, hver dag, minnet om situasjonen der ute med et Europa i krig. Dette prosjektet vil ha geopolitiske ringvirkninger. Ikke minst er dette et prosjekt som er bra for klimaet. Likevel er det vanskelig for Fremskrittspartiet å kunne akseptere at driften skal elektrifiseres med kraft fra land. Vi er i dag i en situasjon der vi om kort tid vil ha underskudd på kraftbalansen, og dette må det kompenseres for. Det vil føre til større utfordringer for næringslivet på land, og det vil fortsette å presse prisene opp. Fremskrittspartiet har i denne saken fremmet et kompromiss til utbygger der vi godtar at Samnanger kan være et tilknytningspunkt, om en bare kompenserer

bare det ikke skjer med kraft fra land. Det kan være havvind, det kan være gasskraftverk med fangst og lagring, det kan være å kjøpe kraft fra andre havvindprosjekter – eller det kan være være enkelt å stille krav om at det skal erstatte den kraften. Vi kommer ikke til å legge sterke føringer for hvordan dette blir løst, men det må løses på en slik måte at en erstatter den kraften som en bruker til prosjektet i dette området. Jeg tror det kunne vært med på å realisere havvindsatsingen i Norge. Nå har en møtt noen humper i veien, og jeg tror at det vedtaket som foreligger når det gjelder Sørlige Nordsjø II, viser at det er behov for en annen finansiering av havvind i Norge. Både Valhall-feltet og Fenris-feltet burde hatt samme kompromiss, hvor en gjennom andre tiltak erstatter den kraften de bruker fra land. Dessverre får ikke våre forslag flertall. flertall. CO2-fangst og -lagring er et satsingsområde som regjeringen har tro på. Da synes jeg det er veldig rart at vi plutselig, helt tilfeldig, leser om lagringsforskriften for CO2 i for CO2 i Nordsjøen. Jeg hadde håpet på at regjeringen hadde ønsket å ha en egen debatt om dette. Jeg er fremdeles veldig skeptisk til den tildelingen som departementet gjennomførte tidligere i år, og jeg forstår at slike tildelinger skaper usikkerhet blant aktørene. Jeg håper at statsråden nå kan kommentere det. Dette er ikke et tidspunkt for å

(SV) [12:40:38]: Vi vet at Det in- ternasjonale energibyrået sier det, vi vet at verdens ledende klimaforskere i FNs klimapanel sier det, FNs generalsekretær, António Guterres, sier det: Tiden for ny olje- og gassvirksomhet er forbi dersom verden skal nå sine klimamål og unngå de alvorligste konsekvensene av klimakrisen. Når jeg hører på debatten så langt, bl.a. at representanten Sivertsen Næss sier at andre land har verre oljeog gassproduksjon enn Norge, får det meg til å tenke på eventyret om bukkene Bruse ta ikke meg, ta broren min, han er større og fetere enn meg. Slik går det – man legger skylden på hverandre, og lite blir gjort. Da Stortinget i sin tid diskuterte videre kulldrift på Svalbard, var også et av argumentene at

Selv om utslippene fra produksjonen av den fossile energien fra disse feltene blir tilnærmet null, vet vi at forbruket av den oljen og gassen som som tas opp, langt fra fører til et utslipp som er null. Vi hører også at verden trenger energi. Det er det vanskelig å være uenig i, men men må svaret fra stortingsflertallet alltid være fossil energi? Må svaret alltid være forurensende energi?

er bra, men det er et press i leverandørindustrien i dag på grunn av den generøse oljeskattepakken som stortingsflertallet vedtok i juni 2020. det lønnsomt å investere i fossil energi framfor fornybar, og det som blir vedtatt i dag, frykter jeg vil føre til nye forsinkelser i satsingen på bl.a. havvind.

Det vet vi allerede, og det er et spørsmål om når vi skal stoppe. Rødt er ikke for å legge ned hele petroleumsindustrien, slik noen framstiller det – tvert imot

framfor fastlandsindustrien, for dette prosjektet innebærer også et massivt strømsløseri, med elektrifisering med kraft fra land.

er det ikke noe problem med kraft i det hele tatt, for det er helt nødvendig, riktig og uproblematisk å bygge opp en infrastruktur som prioriterer olje og gass. Dette står ikke til troende. Så jeg vil benytte anledningen til å understreke at regjeringens kraftpolitikk ikke henger på greip – ikke med dette vedtaket og heller ikke ellers i andre saker. denne saken er at det ligger inne en del merkelige føringer

at det skal bidra til å kutte klimagassutslipp. Men i teksten fra det vi har fått fra regjeringen, er det ikke ikke like tydelig at det er klimatiltakene som gjelder. [12:47:26]: Vi står i en klimakrise, og det krever en enorm innsats for å begrense den globale oppvarmingen med 1,5 grad. internasjonale energibyrået sier allerede at bare halvparten av de funnene vi har så langt, kan hentes opp om vi skal klare å holde temperaturøkningen under 1,5 grad. FNs klimarapport fra i vinter, viser den hvor alvorlig situasjonen er, og den viser også at utslippskuttene må komme mye raskere. Altså: Det å redusere bruken av fossil energi må gå mye raskere. Skal vi følge målene som FNs klimapanel har, må Europa og USA bli klimanøytrale innen 2040,

batterielektriske biler i salg allerede i år, og i Kina er 30 pst. av bilsalget allerede elektrisk. Så endring en er i gang, og det går raskere enn forventet. Det vil selvfølgelig også påvirke etterspørselen og priser i årene framover. Derfor, når vi nå ser på Yggdrasil, Venstre overrasket over at det her ligger en forventning om at man på kort sikt skal ha en oljepris på 80 dollar fatet, på litt lengre sikt 75 dollar fatet, og man legger til grunn en balansepris på 48 dollar fatet.

som ble innført tidligere, og som jo er grunnlaget for at vi får denne saken nå. Den er levert tidsnok til å få alle de fordelene som ligger i oljeskattepakken. Ifølge Rystad Energys rapport og vurdering av oljeprisen framover forventer man en pris på 35 dollar fatet i 2030. Her er det en balansepris på 48 dollar fatet. Venstre mener dette prosjektet pålegger oss som skattebetalere og innbyggere i Norge en altfor stor risiko, derfor er det riktig å si nei til disse prosjektene. Under lanserin- gen av FNs klimapanels siste rapport ba FNs generalsekretær Guterres innstendig alle land om å stanse nye lisenser til fossil energi, stoppe utvidelse av eksisterende olje- og gassfelt og flytte investeringer fra fossilt til fornybart. Dette fordi verden allerede har funnet mer kull, olje og gass enn det som er mulig å produsere innenfor karbonbudsjettet på 1,5 graders økt oppvarming. Men her står vi og er bedt om å godkjenne enda et nytt oljeog gassfelt, et olje- og gassfelt som ikke er lønnsomt i et 1,5 graders scenario, men der oljeskattepakken, som opprinnelig var et koronatiltak, gjør at selskapene likevel kan beregne en positiv nåverdi, mens staten vil ha store kostnader. et olje- og gassfelt som skal driftes med kraft fra land, tilsvarende 70 000 husstander, i en tid der vi står i en energikrise. Strømprisen er høy og kraften vi har bør prioriteres ekstra klokt. et olje- og gassfelt som vil bidra til globale klimagassutslipp tilsvarende minst 57 millioner tonn CO2. Høyesterettsdommen i klimasøksmålet i 2020 krevde at staten utreder de globale klimakonsekvensene når man behandler søknader om PUD, Norges institusjon for menneskerettigheter, NIM, anbefalte i etterkant at dette bør gjøres ved hvert enkelt prosjekt, og at det må sendes på høring før en beslutning tas. tas. Dette kravet ble ikke inkludert i den oppdaterte PUD-veilederen høsten 2022. I stedet ga Olje- og energidepartementet selskapet Rystad Energy i oppdrag å utrede dette på generelt grunnlag, ikke feltspesifikt. Rapporten konkluderer med at mer norsk olje og gass er bra for den globale klimaeffekten. Høringsfristen var på kun to uker, mot normalt tolv uker for konsekvensutredninger for øvrig.

Proposisjonen vi behandler i dag, avslører en regjering som først bestemmer seg for å fortsette med investeringene og utvinning av olje og gass på norsk sokkel, og deretter prøver å finne argumentene og beregningene for å forsvare

Dette må ta slutt. Derfor foreslår vi i Miljøpartiet De Grønne i dag, sammen med flere andre partiene, endringer for å gjøre oljeforvaltningen litt mer ansvarlig og demokratisk. Det innebærer å oppdatere PUD-veilederen, det innebærer at alle felt omfattet av oljeskattepakken, må stresstestes med utgangspunkt i 1,5gradersmålet, ikke 1,7-gradersmålet, som denne proposisjonen legger til grunn. Alle nye PUD-er, uavhengig av størrelse, må få en reell politisk behandling. Til slutt og ikke minst må vi sikre at konsekvensutredningene gjøres av uavhengige aktører.

Aasland [12:54:08]: Det er utrolig spennende å kunne være med på å behandle de planene vi har lagt fram for de største industriprosjektene Stortinget vil behandle denne stortingsperioden. Utbyggingen av Yggdrasil-området samt videreutvikling av utbygging av Valhall og Fenris er store prosjekter som gir arbeidsplasser, statlige inntekter pluss olje og gass produsert med lave utslipp til en verden som har et stort energibehov. Investeringene for Yggdrasil-utbyggingen i Nordsjøen anslås til å være 115 mrd. kr og med forventet utvinnbare ressurser på 650 millioner fat oljeekvivalenter. Valhall- og Fenris-prosjektene er anslått til 50 mrd. kr i investeringer og utvinnbare ressurser på 367 millioner fat oljeekvivalenter. Prosjektene skaper betydelige ringvirkninger, gir trygghet for folk og arbeid og ikke minst inntekter til staten. Dette er enormt store prosjekter, som gir arbeid langs hele kysten. Utbyggingene er også viktige sett med utgangspunkt i Europas behov for energisikkerhet. På topp vil de to prosjektene levere omtrent 225 TWh energi i løpet av et år. I tillegg er dette prosjekter som skal drives med fornybar energi eller kraft fra land, noe som betyr at det er svært lave utslipp per produserte enhet. Norge er den største nettoeksportøren av olje og gass i Europa. Ved å gjennomføre disse prosjektene sikrer vi altså nå ny produksjon fra siste halvdel av 2020-tal let, slik at vi bidrar til å opprettholde høye norske leveranser også i framtiden. Jeg er glad for at komiteen tilrår disse utbyggingene. Da pandemien traff oss i 2020, opplevde vi stor usikkerhet i næringslivet. Vi fryktet industridød, prosjektene ble satt på vent, og det ble besluttet å legge ned verft. Slik ble det ikke.

karbonfangst og -lagring, hydrogen, havvind, havbruk og mineraler. Prosjektene som ble vedtatt i perioden 2020–2022, gir investeringer på om lag 440 mrd. kr, der om lag 290 mrd. kr ventes å rette seg mot norske aktører. Investeringene er beregnet til å gi grunnlag for om lag 158 000 årsverk i perioden fra 2020–2029. Yggdrasil og Valhall/ Fenris er gode eksempler på at oljeskattepakken har levert, noe som var hensikten bak den. Det blir aktivitet på verftene i Egersund, i Stavanger, i Haugesund, på Stord, i Verdal og i Sandnessjøen, samt hos en rekke leverandører over hele landet. Jeg er stolt av å kunne være med på å legge fram disse planene og samtidig være med og behandle disse sakene i Stortinget. Jeg er glad for at det er et bredt flertall som tilrår at utbyggingen kan godkjennes av Olje- og energidepartementet.

det faktum at enkelte ønskjer å realisera gode prosjekt raskt, slik at me får raske klimagevinstar. Heile komiteen stiller seg bak eit slikt vedtak her i dag. Spørsmålet mitt til statsråden er: Kva tid kan vi forventa at slike reglar vil vera på plass? Statsråd Terje Aasland [12:58:07]: Jeg er glad for spørsmålet, for vi jobber allerede med det som utgangspunkt. At mulige lagre modnes raskt og effektivt når letetillatelser gis, er noe jeg er opptatt av, og derfor har vi også vektlagt dette gjennom de tildelingene vi allerede har foretatt.

jeg mener at det regjeringen gjør når det gjelder disse lagringstillatelsene, allerede langt på vei følger opp det som er Stortingets intensjon bak forslaget. Men jeg synes det er bra at Stortinget også stadfester dette, og så skal vi jobbe videre med det i tråd med det Stortinget nå kommer til å vedta i løpet av dagen. Europa treng meir gass, og eg forstår det slik at Gassco føreslår at ein skal jobba for å få til eit rør for betre evakueringsløysing for Barentshavet og sørover mot Norskehavet. mitt er om det er aktuelt for regjeringa å sjå på uopna område for raskare å kunna avdekkja og få i gang meir gassproduksjon på vegen nord til Barentshavet.

78 av dem i Barentshavet, 14 i Norskehavet – og hovedretningen for oss er å sørge for at vi videreutvikler norsk sokkel. Når det gjelder Nordland 6, og Troms 2, hadde også den foregående regjeringen åtte år på seg til å åpne disse områdene. De valgte å ikke gjøre det, og jeg går ut fra at det var refleksjoner rundt dette, at dette var sårbare områder, områder som var omdiskutert, og at en ikke gikk inn i disse. Det har heller ikke vi til hensikt å gjøre nå. Mo rten

mitt er: Er olje- og gasspolitikken nok ein gong gjenstand for forhandlingar no i forbindelse med revidert budsjett? Statsråd Terje Aasland [13:01:20]: Jeg er glad for at representanten har sett konsekvensene av regjeringens politikk når det gjelder å videreutvikle norsk sokkel. Ikke minst behandler vi to prosjekter i dag, og samlede investeringer er på 165 mrd. kr. Det er egentlig veldig viktige prosjekter som bidrar til sterk sysselsetting, stor trygghet – 158 000 årsverk i forhold til oljeskattepakken.

at vi tar den inn i det som er hele energiomstillingen – vi skal kutte klimagassutslipp, og vi også skal skape nye muligheter gjennom å satse på olje og gass, ikke minst blått hydrogen, som er et veldig spennende felt for hele området for norsk sokkel.

Det er en problemstilling som er blitt mer og mer åpenbar, at dette kommer til å få store konsekvenser både for næringslivet på land, for å nå klimatiltak på land og ikke minst for prisene for norske forbrukere. med å bare spørre statsråden om han gjort seg noen tanker om alternativer til å elektrifisere med kraft fra land. Har det vært diskutert med søker, eller har en sett på andre alternativer til den elektrifiseringsløsningen som en går inn for i dag? Statsråd Terje Aasland [13:03:23]: Vi har hele tiden vært tydelige på at kraft fra land er en viktig del av grunnlaget for at olje- og gassindustrien skal kunne kutte utslipp. Vi ønsker å gjøre det og legge til rette for dette kan skje parallelt med utbygging av fornybar energi på norske hav. Det gjør denne regjeringen, og jeg mener at det er et godt grunnlag for akkurat det. Fremskrittspartiets beklagelige tilnærming til denne saken er at de vil utsette hele prosjektet på ubestemt tid, med tanke på det forslaget som de fremmer om at det må både nett og produksjon på plass før en gir tillatelser. Det mener vi er feil. Det går an å ha to tanker i hodet samtidig. Vi ønsker å bygge ut betydelig mer fornybar energi, vi er i gang med å kunne bygge ut nett raskere, vi legger til rette for en storstilt havvindsatsing. Regjeringen er altså godt i gang med å levere store saker på fornybar energi, samtidig som vi ønsker å videreutvikle norsk sokkel og den aktiviteten som er i olje- og gassindustrien.

der vi åpner for at søkeren skal få lov til å hente kraften sin fra Samnanger mot at han gjennom den tiden klarer å erstatte denne. denne. Er det slik at statsråden ikke ser – for han er jo inne på poenget – at vi kan få ny energiproduksjon med andre teknologier? Ser en noen fordel med å kombinere oljeselskapenes kraftbehov med deres betalingsevne og den teknologiutviklingen som det kunne ha gitt, f.eks. rundt karbonfangst og -lagring, rundt havvind og rundt hydrogen? [13:05:26]: Jeg er opptatt av å kunne legge til rette for at olje- og gassindustrien skal utvikle seg og være med i nye teknologisk spennende områder som hydrogen, som karbonfangst og -lagring og som offshore vind. Jeg er absolutt opptatt av det, men dette prosjektet er altså jobbet med over lang tid. Det er fremmet med det som har vært forutsetningene fra Stortinget, med kraft fra land som løsning. Vi jobber parallelt med å sørge for at vi får mer fornybar energi inn i det norske kraftsystemet, nettopp for å understøtte ikke bare elektrifiseringen av olje- og gassinstallasjoner, men for hele samfunnets skyld. Når det gjelder representanten Halleland, er det fint å høre på hva han sier, men det er kanskje enda viktigere å se på hva de faktisk skriver, og forslaget lyder som så: «Stortinget ber regjeringen sørge for at elektrifisering av Yggdrasil med kraft fra land ikke gjennomføres før det etableres ny kraft og forsterkninger av kraftnettet i området.» Det er en klar forutsetning som betyr utsettelse av dette prosjektet, noe som etter etter min mening ville ha vært et svært dårlig utgangspunkt for å videreutvikle norsk sokkel. Når en sier at her har søker jobbet med prosjektet over lang tid, må vi jo kunne ta inn over oss at tidene har endret seg enormt de siste årene, og da er det viktig at vi også tilpasser oss den realiteten som vi står overfor,

og å elektrifisere norsk sokkel som det største klimatiltaket som regjeringen skyver foran seg. Jeg stilte det samme spørsmålet til statsråd Barth Eide, og han klarte ikke å svare, men klarer olje- og energiministeren å svare

kort og konsist svar på mitt spørsmål som det foregående representant fikk. I dag kom nyheten om at FNs klimasjef frykter at fossil energi ikke kommer til å stå på agendaen under høstens klimatoppmøte i Dubai. Spørsmålet mitt er: Vil regjeringen jobbe for at det skal komme på agendaen?

og COP 28, er det veldig viktig at vi også bidrar med både å se hvordan en utvikler fossil energibruk, og hvordan en bringer krav og forventninger til andre land. Kerry at Norge hadde et viktig bidrag å komme med, og jeg tror det er klokt at vi setter oss ned og diskuterer det i fortsettelsen. Hvis fossil energi energi skal finne sin plass i et netto nullscenario, må det selvfølgelig inneholde nullutslipp eller positive bidrag til klimaet. Jeg mener at det som skjer i utviklingen av norsk olje- og gassindustri – samarbeid med Tyskland, å se på mulighetene for hydrogen, at vi tar ansvar for karbonfangst og -lagring og en betydelig del på offshore vind – vil kunne være med og bidra positivt, samtidig som vi må se at også de store økonomiene, ikke minst Kina, bidrar i arbeidet framover.

olje- og gasspolitikken som har vært ført over lengre tid, og det skjer samtidig som verden er i en enorm endring. Dessverre er det sånn at regjeringen ikke er alene. Det er mange land som nå planlegger for mer olje- og gassutvinning, og det samtidig som vi vet at forbruk av olje og gass må dramatisk ned de neste 15 årene – med de konsekvensene det vil gi for den forventede prisen vi kan få for den oljen og den gassen.

Spørsmålet blir: Finnes det noen grenser for hvor stor risiko statsråden mener at vi som land og befolkning skal ta, eller hvor høy den prisen må være, før vi skal si nei?

for det vil vi gjøre i lang tid framover. Det viktige er å ha fokus på at utslippene må ned. Utslippene som følge av bruk av olje og gass må betydelig ned, og derfor mener jeg det er riktig at vi legger til rette for at vi kan produsere olje og gass med så lavt fotavtrykk som overhodet mulig, noe disse to prosjektene vil være eksempler på. Dette med balanseprisen ble tatt opp. Disse to prosjektene er regnet på slik at de er nedbetalt i løpet av tre år, noe jeg tror avlaster den risikoen Elvestuen er bekymret for. Jeg tror ikke dette har den risikoen som han legger fram i sitt innlegg og sitt spørsmål. Jeg tror dette er robuste økonomiske prosjekter som står seg godt i tiden framover. (MDG) [13:12:05]: Siden vi står i en klimakrise, har Høyesterett konkludert med at staten har rett og plikt til å avvise nye PUD-er

I stedet ga Olje- og energidepartementet selskapet Rystad Energy i oppdrag å utrede forbrenningsutslipp på generelt grunnlag – ikke feltspesifikt. Rapporten konkluderer med at mer norsk olje og gass er bra for den globale klimaeffekten. Høringsfristen var på to uker, mot normalt tolv uker på konsekvensutredninger for øvrig, og en rekke miljøorganisasjoner ba om utsatt frist. Det ble ikke imøtekommet. Det er et faglig skjønn som skal avgjøre om utredninger er gode nok, Samtidig vet vi at Vista Analyse gjorde en analyse som viste en annen konklusjon enn det Rystad Energy gjorde. Hvorfor følger ikke konsekvensutredningen av globale klimautslipp for olje og gass de normale, ordinære konsekvensutredningsprosessene?

Olje- og energidepartementets hjemmesider og følger opp det forholdet. Når det gjelder beregninger av nettoutslipp, er det klart at det er vanskelig å beregne. Rystad-rapporten hadde ett uttrykk, og Vista Analyse-rapporten hadde et annet uttrykk, men begge rapportene viser at det er mindre nettoutslipp som følge av olje- og gassproduksjonen enn det. Det betyr at norsk olje og gass i utgangspunktet blir brukt til å veksle inn energikilder som har høyere utslipp, og høyere utslipp per forbrukt enhet, enn det som er tilsvarende for forbruket knyttet til norsk olje og gass. I tillegg har vi det sånn at alle prosjekter skal stresstestes mot finansielle klimarisikoer. Presidenten

store konkurransefortrinn på svært mange område. Utsleppa frå produksjonen er veldig låge, og kvaliteten på olje- og gassførekomstane er gode. Summen av dette gjer at konkurransekrafta til norsk olje og gass på sokkelen er viktig for energiomstillinga i Europa. Noreg slepp ut i gjennomsnitt 7 kg CO2 per produsert fat, mens snittet for verda som heilskap er nærare 18 kg CO2 per fat.

I mars i år vart siste fase av Johan Sverdrup sett i drift. Her slepp me ut berre 0,67 kg CO2 per fat. Så det er kanskje ingen dum idé

Etter bortfall av russisk gass i den europeiske marknaden treng Europa store mengder gass, og på kort sikt har me auka eksporten vår så mykje som me kan. Men EU treng meir enn den gassen me har funne på norsk sokkel. ein skal ha gass på lang sikt også, også etter 2050. Det er altså ikkje slik som representanten Ola Elvestuen frå Venstre seier, at ein berre skal ha gass, naturgass, fram til 2050. Nei, me skal levera store mengder naturgass etter det også, men då forbrukt som lågutsleppsgass, som blått hydrogen eller forbrukt med karbonfangst og -lagring. Dette betyr mange nye moglegheiter for norsk sokkel og norsk økonomi. Når Europa skal forbruka så store mengder avkarbonisert gass, kan me allereie no kanskje begynna å dreia leitepolitikken til å leita etter meir gass. Difor er det viktig å koma i gang med nye område, nye konsesjonsrundar og leita meir enn det me gjer i dag. Elvestuen

med den reduksjonen i produksjon vi også skal ha. Jeg må si jeg reagerer når de partiene som nå er for disse prosjektene, nærmest framstiller det som et klimatiltak.

Så er det riktig at vi bør styre oss inn mot blått hydrogen, men da er det det vi skal styre oss inn mot. Da må politikken også drives dit, og ikke slik at blått hydrogen blir et argument for å fortsette som før.

olje – gjerne olje først – og det må brukes mindre gass. Dette skjer samtidig som det er mange nye felt som settes i gang, og det er mye planlegging for det. Det skjer ikke bare i Norge – det skjer i Midtøsten, det skjer i Guyana og andre steder. Dette er en situasjon som gjør at prisforventningen må være et tema. Jeg synes at både regjeringen og partiene som er for denne, går veldig lett over at man her legger til grunn en balansepris på 48 dollar

uforholdsmessig mye bedre situasjon for dem som skal bygge ut, der de nesten ikke har risiko. Den er det vi som tar. Jeg synes man går altfor lett forbi den problemstillingen. Fra Venstres side går vi imot disse prosjektene. Først og fremst handler det om at de

(MDG) [13:20:35]: Jeg tar ordet igjen fordi jeg ser at konfliktnivået i oljedebatten øker. En grunn til det er at nå er flere eksempler på at regjeringen har en udemokratisk, lite åpen tilnærming til hvorfor og hvordan beslutninger blir tatt. Noen av eksemplene har vi vært innom her i dag, og jeg vil gjenta det. Det var Høyesterett som tydelig sa at staten har en rett og en plikt til å avvise PUD-er dersom de medfører fare for den norske befolkning på grunn av klimaendringer, altså fordi utslippene vil øke med feltet som åpnes. Det betyr at man må utrede risikoen. Det er en plikt den norske stat har. Det har regjeringen så langt valgt å sette ut til et enkeltselskap utenfor ordinær konsekvensutredningsprosess, dvs. uten normale høringsfrister og en åpen debatt. Regjeringen har

Er det tre setninger? Er det en skikkelig utredning? Hvem har laget denne utredningen? Og hvem er det som tar den finansielle risikoen? Er det selskapene, eller er det staten? Når miljøorganisasjoner i Norge ber om innsyn i hvordan den finansielle klimarisikoen er vurdert, får de til svar at det får de ikke innsyn i, for dette har ikke miljørelevans, dette er bare en finansiell risikovurdering. risikovurdering. Dette er veldig beklagelig. Dette er nødt til å opphøre. Vi kan legge til side uenigheten om hvor stor eller hvor liten norsk olje- og gassutvinning skal være, men det er nødt til å være en åpen, åpen, demokratisk og transparent debatt når Norge, som et av veldig få land i verden, fortsetter å investere i fossil energi med begrunnelsen at det skal være med på å redde kloden. En del av oss tror ikke på det, og vi må få lov til å være med og delta og ha den samme tilgangen til kunnskapsgrunnlaget som det regjeringen har i sine beslutningsprosesser. Terje

Det blir gjerne en litt polarisert debatt når den ene er for og den andre imot. Slik er det nå bare. Når det er et stort og solid flertall på Stortinget som mener at dette er en næring vi skal utvikle, er det klart at

Vi har i dag en geopolitisk situasjon som er svært utfordrende, og som Norge er en helt avgjørende del av. Vi har en energisituasjon i Europa som oppsto veldig brått, og der Norge er løsningen for å komme seg videre.

Fornybarandelen i 1990 var 14 pst. Fornybarandelen i 2020 var 12 pst. Det er klart vi har noen kjempeutfordringer framfor oss, og det er ikke slik at det er Norge alene som kan løse det. sagt fra representanten Elvestuen at det er funnet nok, og at FN sier vi ikke kan hente ut mer enn halvparten av det vi har funnet. Ja, vi har funnet nok. Det tror jeg alle kan slutte seg til. Problemet er bare at vi har funnet det på feil plass. plass. For å ta et litt annet perspektiv, med gassituasjonen og at vi klarer å levere til Europa: Vi åpnet Baltic Pipe i fjor. Det er en rørledning som gir norsk gass til et polsk samfunn som henter store deler av sin energi fra kullkraft. Det bidrar til 70 millioner tonn tonn reduserte utslipp fra Polen. Da bidrar Norge, norsk sokkel, norsk aktivitet og norsk oljepolitikk til å gjøre det realistisk for EU og for Polen å nå sine mål. Når vi hører hvordan Norge tenker rundt klima i forhold til veldig mange andre, tror jeg det er helt avgjørende at vi har en offensiv og pågående petroleumspolitikk i landet.

Derfor er vi opptatt av å legge til rette for videreutvikling av norsk sokkel, og jeg mener at vi gjør det innenfor trygge, forutsigbare rammer, både for oljeog gassindustrien og for samfunnet. Det var derfor jeg tok ordet: fordi representanten Bastholm sa at vi driver en udemokratisk og lite åpen tilnærming til olje- og gassaktivitetene våre. Det mener jeg vi ikke gjør. Vi har gjort betydelige endringer i hvordan disse sakene blir håndtert. Vi varslet det i energimeldingen i fjor, vi følger det opp, bl.a. ved at vi nå offentliggjør alle beregnede utslipp knyttet til forbrenning i forkant av en godkjennelse av en PUD, nettopp fordi vi ønsker å få innspill på det. det. Å beregne nettokonsekvensene av olje- og gassaktiviteten på norsk sokkel er komplisert. Det er forskjell på Rystad-rapporten og Vista-rapporten, jeg aksepterer at det er uenighet om det fordi det er et veldig vanskelig tema å gå inn i, men vi ser at fra brutto utslipp som er beregnet på hver enkelt PUD, gir altså nettoeffekten – når vi beregner den – positivt utslag. Det blir utslipp, ja, men det gir positivt utslag. Det betyr at olje og gass fra norsk sokkel veksles inn og brukes som en motvekt mot annen type fossil energibruk som har høyere utslipp ved seg, hvis en skal stole på både Rystad-rapporten og Vista Analyserapporten. Jeg er opptatt av åpenhet. Jeg er opptatt av at vi har gode, demokratiske prosesser på

at det er sikkerhet i tilgang på kjøp av blått hydrogen i utviklingen av dette. Når vi ser forholdet til utvikling av karbonfangst og -lagring, ser vi at det er en tiltakende interesse fra selskaper for å få tak i areal som de kan benytte til nettopp dette. Når det gjelder offshore vind, som er en stor mulighet for Norge, er jeg veldig glad for at Stortinget med bredt flertall sluttet seg til dette i forrige uke,

utvinningen av de feltene vi i dag godkjenner, vil føre til netto økte utslipp globalt, altså ikke bare litt mindre bra enn Rystad Energy. Det er to helt forskjellige analyser. Jeg mener at dette i beste fall betyr at at det er mye usikkerhet her, og vi bør ha et føre-var-perspektiv. Til og med om man er for mer utvinning av olje og gass i Norge, bør man være forsiktig med de prosjektene som det så tydelig er stor usikkerhet rundt, både finansielt og og utslippsmessig. Sannheten er nok, basert på det faktagrunnlaget vi har og de analysene som gjøres, at det er ganske stor forskjell på olje og gass i det bildet når det handler om netto utslipp, og det er forskjell på kort sikt og lang sikt.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

sa- ken): Jeg vil starte med å takke komiteen for godt samarbeid. Vi har i denne saken klart å samle oss om noen gode og viktige forslag som vil kunne sette fart på utbyggingen av desentraliserte energianlegg. Det er en samlet komité som mener det er behov for økt produksjon av fornybar energi sammen med en kraftfull satsing på energieffektivisering. Vi viser også til at økt utbygging av mindre desentraliserte energianlegg, nærenergi, kan redusere konfliktene knyttet til utbygging av energi. Komiteen mener det er viktig at vi i all planlegging av ny energi tar hensyn til både klimakrisen og naturkrisen, naturkrisen, og at økt satsing på nærenergi kan bidra til at vi oppfyller både den internasjonale naturavtalens mål og Parisavtalens mål om å kutte utslipp av klimagasser.

enklere å få dette til. I tillegg har Stortinget opp gjennom årene fått behandlet flere planer for store utbygginger av nye energianlegg, men i dag vedtar Stortinget også at det skal lages en plan for utbygging av mindre energianlegg i allerede nedbygde arealer. Vi ber regjeringen om å heve grensen for hvor mye egenprodusert fornybar energi som kan deles fra næringsbygg. Dette vil bidra til å gjøre det mer lønnsomt. Så regner Så regner jeg med at de ulike partiene vil gjøre rede for sine egne syn. Jeg tar med dette opp det forslaget som SV er en del av. Jeg kan også signalisere at SV kommer til å støtte de løse forslagene som Miljøpartiet De

Dermed bidrar vi til å lage en ny politikk som har betydning for landet. Jeg vil rose alle partiene – fra Rødt til Fremskrittspartiet – for å stå sammen i denne saken, og det inkluderer også de to regjeringspartiene.

Visjonen og modellen som vi ser til her, er det man har i EU, med «Local Energy Communities», som gir helt nye muligheter for både bedrifter og nabolag til å gå sammen og investere i solcelleanlegg, delingsløsninger og teknologi som styrer strømmen smart, som gir enda større lønnsomhet i denne typen investeringer,

Jeg håper vi kommer dit etter hvert, men det er mange regelverk som må endres. Særlig gjelder det forskrifter, som det jo er regjeringens prerogativ å endre, og som man ikke trenger å komme til Stortinget med.

presse fram flertall for å endre disse reglene. Og selv om det blir flertall for dette, går det veldig tregt. Man må utnytte en krise – det er min oppfordring til regjeringen.

på denne måten skal me få ned verda og Noreg sine totale utslepp av klimagassar som medfører ei global oppvarming. Samtidig som me skal oppnå dette, aukar behovet for kraft alt frå hushald som bruker betydeleg meir kraft i dag enn for 20 år sidan, til bedrifter som no skal omstilla energikjeldene sine, og ikkje minst for all framtidig industri som i størst mogleg grad skal produsera på fossilfri kraft. Dette viser kvifor me treng meir kraft i tida framover og kvifor det er viktig å auka produksjonen av meir fornybar kraft, for det er dette me må få til: å leggja til rette for kraftproduksjon. Då må me sørgja for at ulike lokale løysingar for kraftproduksjon blir utnytta på best mogleg måte. Me har mange utbygde område som kan brukast til kraftproduksjon, det er ein samla komité som i dag vedtek fire forslag som vil gje eit betre handlingsrom lokalt for å utnytta allereie brukte areal. I planlegginga av ny kraftproduksjon må me òg ta omsyn til naturkrisa og klimakrisa. Då er dette eit ypparleg handlingsrom, for me har areal på industriområde, langs motorvegar, på industribygg, i hamnar – ja, lista er lang over område som har potensial og moglegheiter.

av meir lokal energiproduksjon. For Arbeidarpartiet er det viktig å finna gode løysingar som gjer at folk kan vera trygge på at ein har nok og tilstrekkeleg kraft. Då må me, som olje- og energiministeren ofte seier, snu kvar stein,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

Med tanke på mer kraft er det gledelig at vi landet differansekontraktene til første utbygging av Sørlige Nordsjø II i Stortinget. Det er et viktig grep på lengre sikt. Det er stadig flere som nå ser muligheten til å bygge ut mer lokal kraftproduksjon. Næringsaktører som vet at de vil trenge mer kraft, tenker nytt rundt både energieffektivisering og lokal kraftproduksjon. Vi opplever at det er blitt mer fokus på samarbeid. Jeg hører om kommuner som tar initiativ til å skaffe seg en bedre oversikt over hvilket kraftpotensial som finnes lokalt i egen kommune. Stadig flere gjør energieffektiviseringstiltak for å få ned kraftforbruket, og det bygges ut solkraft som aldri før. Det finnes en lang liste med mini- og mikrokraftverkprosjekter som venter på å komme i gang. Det er noen barrierer som gjør at ting tar mer tid enn nødvendig, og som også gjør at potensialet ikke utnyttes fullt ut. Vi må gi rom til ulike lokale løsninger, og jeg er glad for at vi har startet dette arbeidet allerede, og at en samlet komité er opptatt av å finne gode løsninger for mer lokalprodusert kraft. Allerede nå vet vi at det er kamp om kraften, og det er kamp om nettilgang for både nye og eksisterende næringer rundt omkring i landet. Fra Agder får jeg stadig høre om denne bekymringen, både fra kommuner, næringsaktører og nettselskaper. Vi må bygge ny kraft og mer nett for å møte den økte etterspørselen, men det handler òg om å bruke kraften riktig. Hvordan kan lokal kraftproduksjon, sammen med batterilagring, ta unna i de periodene med høyest kraftbehov for industri og næringseiendommer? Det er spennende, og jeg er glad for at regjeringen har varslet at de vil se nærmere på det.

De kommer til å bli en viktig samarbeidspartner for å få tilgang til mer lokal kraftproduksjon. Har kommunene den nødvendige kompetansen på saksbehandling, på rådgivning? Hvordan kan vi best mulig rigge dette lokalt, på samme måte som vi er opptatt av dette nasjonalt? Vi skal gjøre vårt for å få mer lokal kraftproduksjon raskere, men vi må huske på at kommunene må være med i det videre arbeidet.

med å takke Miljøpartiet De Grønne for å ha lagt fram dette forslaget. Det er bra at vi nå har et storting som samler seg om flere vedtak for å utvikle mer nærenergi i Norge.

det har vært uforholdsmessig vanskelig å få bort noen av dem. Det settes også et tydelig mål om 5 TWh fra nærenergi innen 2030, i tillegg til dette med enklere deling av energi mellom bygg.

Problemet er at hvis vi ikke vedtar fjerde energimarkedspakke, kan det stå i veien for annen regelverksutvikling og vedtak som kommer, særlig innenfor REPowerEU. Grunnen til at jeg tar opp REPowerEU, er at den setter så ambisiøse mål, særlig for solenergi.

Det er et bestemt årstall for når alle næringsbygg og offentlige bygg skal ha det samme, og alle nye bygg skal ha det fra 2029. Det er klart at hvis hele resten av Europa klarer det, må vi også sørge for at vi har det samme regelverket på plass. Jeg håper at vi følger REPowerEU systematisk, men også får på plass tidligere direktiver, som fjerde energimarkedspakke, så det ikke står i veien. Da blir vi hengende etter.

(MDG) [13:46:58]: Dette er litt gøy. I dag vedtar et samlet storting en ny politikk for utbygging av sol- og vindkraft i nedbygde områder, det som også kalles grå arealer. Det er veldig bra. Nærenergi kan bygges ut raskt, med ingen eller minimale naturinngrep, akkurat der kraften trengs. Det er dette som er framtiden. Jeg er veldig glad og stolt over at en samlet komité har stilt seg bak forslagene til Miljøpartiet De Grønne, 4601 Jeg er også glad for at hele komiteen stiller seg bak Høyres utmerkede forslag om å be regjeringen legge fram forslag til endringer som tillater deling av lokalprodusert strøm mellom bygg med ulike gårds- og bruksnummer. Norsk energilovgivning henger igjen i en tid der kraftsystemet besto av få og store sentraliserte anlegg. Desentralisert energiproduksjon fra både sol og vind på små anlegg på grå arealer vil bli viktigere og viktigere i årene som kommer. Derfor er det på høy tid at regelverket oppdateres. I dag er det nemlig slik at f.eks. næringsmiddelprodusenten Gorines, som gjennom en kjempeinnsats har klart å halvere energiforbruket sitt, ikke får bli en netto energiprodusent fordi konsesjonsregimet gjør det for vanskelig for dem å sette opp en vindturbin på parkeringsplassen. Nettselskapene sier nå at de er bekymret for om nettet er rustet for å ta imot mye ny fornybar energi produsert på tak og parkeringsplasser. Vårt svar til det er for det første at vi nok er litt usikre på hvor stort problemet er. Fornybar Norge mener det kan være et problem i distriktene, men at nettkapasiteten i sentrale strøk er god nok. Den andre delen av svaret er at hvis det reelt er slik at nettkapasiteten står i veien for utbygging av den grønneste fornybare energien som finnes, nesten nettselskapene fikse det problemet. Da kan jeg vise til bl.a. de 2,9 mrd. kr som myndighetene har satt av til forskning på nettopp det.

Vi fremmer dem på nytt i dag som løse forslag, i en litt formildet versjon, med håp om at det kan samles et flertall også rundt dem. Der foreslår vi å be regjeringen vurdere å heve konsesjonsgrensen for vindkraftproduksjon i og ved næringsbygg, og også å be regjeringen vurdere å heve grensen for hvor mange vindturbiner

gå inn i den problemstillingen eller de mulighetene synes jeg egentlig er veldig viktig og veldig bra at en gjør, og at Stortinget nå er enig om noen viktige ingredienser, er bra. Det er en tydelig bestilling, ja, men vi er godt i gang med det allerede, og det er viktig at en fullfører det på en god måte. Det er et stort vindkraftpotensial på allerede nedbygd areal. Vi ser nå på mulighetene for å gjøre justeringer i konsesjonsregelverket for det – kanskje ikke bare regelverket, men enklere adgang for det. Vi annonserte at det går an å sende

for større solkraftanlegg på opptil 1 MW «peak», noe som egentlig betyr et ganske stort omfang, men det er viktig å få det inn på en enkel og god måte. Jeg tror det er viktig at en i utviklingen av dette får med både industri og næringsliv, som nå synes det sikkert er mye mer relevant å få kontroll på egen produksjon av fornybar energi i tilknytning til at prisene er høyere, så det motiverer. Det er veldig bra. tror jeg også det er viktig at vi får med kommunene, lager helhetlige planer for hvordan en ønsker å utvikle det fornybare energipotensialet som er i kommunen, slik at også nettselskapene har noe å ta tak i. Det er nok et større problem at det er

Jeg synes dette er bra. Vi er godt i gang med det, og jeg ser fram til videre samarbeid med Stortinget om betydningen av å få inn mer fornybar energi i det norske kraftsystemet, noe vi sårt trenger. Presidenten

Når kan Stortinget få den til behandling, eller må Stortinget vente på en ny regjering før vi kan få den til behandling? Statsråd Terje Aasland [13:53:04]: Jeg takker for spørsmålet. Det har for øvrig vært stilt av representanten Elvestuen tidligere. Vi jobber godt med nå å framstille konsekvensene av de ulike vedtakene som EU har gjort, se på hvilken betydning det har i forhold til EØS-relevans osv., og hvilken betydning det har i forhold til eksisterende regelverk i Norge.

statsråden trygg på at det å ikke ha vedtatt fjerde energimarkedspakke ikke står i veien for nye vedtak som kommer innenfor REPowerEU, som vi også trenger å ta inn i Norge, sånn at vi har det samme regelverket i samme tempo som resten av Europa? Det vil særlig gjelde for de veldig ambisiøse kravene som legges til grunn for installasjon av solcellepaneler og solenergi på næringsbygg og offentlige bygg. vil under- streke at vi skal ha en god og grundig behandling av de ulike vedtakene og ulike direktivene som kommer fra EU. Vi skal gjøre det på en trygg måte, en god måte og så raskt som mulig. Når det er sagt, er det noe som er veldig viktig at vi får vedtatt, fordi det er viktig for Norge, og det er andre ting som kanskje ikke nødvendigvis passer inn i det norske kraftsystemet eller det norske demokratiet på tilsvarende måte. Så med en god og grundig behandling av dette, en god dialog med Stortinget også, når vi får får opplistet alle konsekvenser og all relevans i forhold til dette, håper jeg på en god behandling i løpet av denne stortingsperioden av de tiltakene som er viktig for Norge å få gjennomført.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

sa- ken): Først en takk til komiteen for samarbeidet. Saken gjelder et representantforslag fra Venstre om å få på plass flere stedsuavhengige arbeidsplasser i statsforvaltningen. Representantene fra Venstre foreslår å sette et måltall for alle virksomheter for hvor mange stedsuavhengige arbeidsplasser de skal ha, etablere modeller for kunnskapsdeling og legge til rette for mer fleksible statlige arbeidsplasser i distriktene. Flertallet i komiteen vil avvise forslagene, mens det fremmes to forslag, fra Høyre og fra Rødt og Høyre, som jeg vil ta opp. ta opp. Jeg vil starte med å takke Venstre for et veldig godt initiativ med å løfte denne viktige saken. Da Høyre og Venstre satt i regjering sammen, var dette en av de sakene vi jobbet med å få på plass. Vi startet pilotprosjektet Statens hus for å etablere modeller for mer samlende kompetansemiljøer i distriktene. Funnene fra midtveisevalueringen viser at vi har en vei å gå for å få tatt ut potensialet som ligger i det. Den evalueringsrapporten må følges opp, og prosjektet må fortsatt forbedres, slik at vi får realisert potensialet som ligger i det. Distrikts-Norge har store muligheter. Med flere desentraliserte arbeidsplasser i statsforvaltningen kan det også bli lettere å legge til rette for mer attraktive arbeidsplasser i distriktene. Det er f.eks. spesielt viktig å vite at man har en arbeidsplass til begge i et par. Skal par. Skal vi lykkes, må vi også sørge for at de ansatte er i et godt arbeidsmiljø. Da holder det ikke nødvendigvis bare å få satt opp en skjerm på hjemmekontoret, men det trengs også et miljø å være sammen med og gode arbeidsforhold. Slike arbeidsplasser kan lokaliseres rundt kontorfellesskap, f.eks. i samarbeid mellom næringslivet, staten og kommunen. Det vil være en vinn-vinn-situasjon for alle parter. Næringslivet vil få tilgang til mer kompetanse, stat og kommune kan samarbeide, og innbyggerne kan både få bedre tjenester og oppleve vekst og tilflytting.

Derfor fremmer vi i Høyre i dag forslag om at det skal legges til rette for at flere stillinger som lyses ut i statsforvaltningen, skal være desentralisert og stedsuavhengige. Vi fremmer også forslag om å etablere gode modeller for kunnskapsdeling mellom ulike statlige etater.

innanfor mål, rammer og samfunnsoppdrag for verksemda. Me meiner også det er viktig å sjå dette i ljos av regjeringa sitt arbeid med ei tillitsreform i offentleg sektor. Det er slik at statlege verksemder er ulike når det gjeld både størrelse og kva slags oppgåver dei skal løyse, og dei er ulikt geografisk plasserte. Det er fleire verksemder som vil kunne ha eit stort potensial for bruk av desentralisert arbeid, men for andre vil det vere meir krevjande. Arbeidarpartiet og Senterpartiet er einige med regjeringa i at det ikkje er formålstenleg å stille detaljerte krav til talet på stillingar som skal ha status som desentralisert arbeid i kvar enkelt verksemd.

svarbrevet. Det er mange norske kommunar som har eit stort engasjement for meir desentralisert arbeid, og som saksordføraren viser til, har me mange gode eksempel der dette blir gjort på ein svært god måte, noko me sjølvsagt støttar opp under.

ein bad regjeringa på eigna tidspunkt kome med ei oppsummering av kunnskapsinnhentinga og om utviklingstrekk for «hjemmekontor og stedsuavhengige arbeidsplasser» osv., og at me ynskjer å vente

Nye digitale løysingar gjer det mogleg å arbeide og samarbeide med kollegaer som ikkje er fysisk til stades på same arbeidsplassen. På fleire plassar tek ein spennande initiativ med kontorfellesskap der fleire verksemder kan ha eit felles kontor, samtidig som dei arbeider i ulike verksemder. Fleire av partisekretærane våre har f.eks. kontora sine i lag med andre organisasjonar, gjerne i eit kontorfellesskap med organisasjonar som ein uansett skal ha tett kontakt med. Slike modellar kan kanskje også fungere for statlege verksemder. Dette kan vere ei fornuftig organisering og spare både tid og pengar, i alle fall i yrke der ein ikkje er heilt avhengig av å vere på éin stad for å gjere ein fysisk jobb. Samtidig er det ikkje berre positivt å ha heimekontor eller å ikkje ha ein fast

Det er altså pluss og minus med å arbeide staduavhengig, og det er ikkje alle oppgåver som eignar seg for det. Eg trur ikkje det er lurt å tvinge folk inn i slike ordningar og setje eit fast mål for kor mange statlege arbeidsplassar som skal vere staduavhengige.

på eit eigna tidspunkt med ei oppsummering av kunnskapsinnhentinga og utviklingstrekk for heimekontor og staduavhengige arbeidsplassar i arbeidslivet og ei vurdering av behovet for ytterlegare tiltak i lys av dette. SV støttar prinsippet om at det skal kunne opprettast staduavhengige arbeidsplassar gjennom desentralisert organisering, men trur samtidig det er viktig å unngå at det fører til færre heile stillingar og mindre ordna arbeidsforhold for dei tilsette.

Drevland Lund (R) [14:04:46]: Desentrali- serte og stedsuavhengige arbeidsplasser der det er mulig i statsforvaltningen, kan være viktig for å utvikle Distrikts-Norge med gode arbeidsplasser og muligheter for det i hele landet. Likevel er Rødt opptatt av at politiske vedtak og retningslinjer ikke skal føre til at flere stedsuavhengige arbeidsplasser i statsforvaltningen resulterer i oppmøtested i større byer

Rødt fremmer likevel et forslag sammen med Høyre her i dag om å be regjeringen sørge for at det blir etablert gode modeller for og kunnskapsdeling mellom ulike statlige etater om desentralisert jobbstruktur i en ny digital hverdag, og at det blir stilt tydelige forventninger til alle statlige etater om å legge til rette for nettopp

syner at det trass alt er ulike syn på dette i Stortinget, der dagens regjeringsparti stiller seg på den aller mest passive, forsiktige og mest konservative linja når det gjeld å nytte dei nye moglegheitene vi no har til å gje folk

ekstremt viktige og ganske oppsiktsvekkjande funn. Ho syner at dei pilotkommunane som har jobba med å få statlege etatar til å samordne seg på mindre plassar i distrikta, opplever at – dei statlege etatane er for prega av silotankegang og ein for dårleg koordinert stat – det er låg kapasitet til å tenkje regional samordning i kvar enkelt statleg etat – lokale representantar for statlege etatar ikkje har avgjerdsmynde til å gjennomføre forslag og endringar som gjer at ein kan få til meir heilskaplege lokale jobbfellesskap – det rett og slett ikkje er ein politikk

Regjeringa vil auke bruken av desentralisert arbeid i staten fordi vi har høge ambisjonar knytte til området. Det kan bidra til at verksemder rekrutterer og held på god kompetanse,

men det er den noverande regjeringa som har sørgt for trykk på arbeidet, og for at det har vorte gjeve ei felles føring til alle statlege verksemder om at ein skal vurdere auka bruk av desentralisert arbeid.

Nokre tilsette bur nær arbeidsplassen sin, og det vil ofte vere mest hensiktsmessig for dei å ha kontor der arbeidsplassen er fysisk plassert. For andre vil det vere viktig å kunne gje moglegheit for desentralisert arbeid.

Vi har oppmoda departementa til å leggje til rette for erfaringsutveksling og å dele gode døme. Kommunal- og distriktsdepartementet svarer òg på spørsmål som kjem frå etatane og orienterer både i seminar og møte og i andre samanhengar for nettopp å synleggjere potensialet for desentralisert Den arbeidsrettslege rettleiinga skal vere eit praktisk verktøy for statlege arbeidsgjevarar og understreke viktigheita av samarbeid med dei tilsette og organisasjonane deira.

(H) [14:13:06]: Takk til statsrå- den for et innlegg som jeg oppfattet at er veldig positivt, også til i større grad å ta i bruk desentraliserte arbeidsplasser i staten. Jeg har stor forståelse for at det kan være store forskjeller mellom ulike virksomheter og hvilke behov man har, og f.eks. at et måltall kan være rigid for noen, men det er også derfor Høyre fremmer et forslag om at det skal legges til rette for at man øker

både departement, direktorat og underliggjande verksemder, gjeve ei føring om at ein i inneverande år skal vurdere potensialet for auka bruk av desentralisert arbeid. I tillegg er det viktig korleis ein legg til rette i stort for at ein kan utnytte potensialet for desentralisert arbeid

private kunne få opp tempoet på bredbåndsutbyggingen på en bedre måte. Vi deler også målet om at alle skal få tilgang på høyhastighets bredbånd. Det er veldig fint at regjeringen sier at de ulike virksomhetene skal vurdere dette enkeltvis, men jeg mener det ville ha vært positivt for å få fart på dette arbeidet at man ikke bare vurderte dette videre, men faktisk gjennomførte det. Nå har statsråden eventuelt mulighet til å få flertall for et forslag, sammen med Høyre, om å legge til rette for å å øke andelen desentraliserte arbeidsplasser i staten, men det velger regjeringspartiene å stemme imot. Hvorfor velger regjeringspartiene å stemme imot et forslag som ville ha gitt dem flertall for det de selv ønsker å gjennomføre?

potensialet for kommersiell utbygging der ikkje i same grad er til stades. Difor er det viktig at staten bidreg i større grad. Når det gjeld å leggje meir til rette for desentralisert arbeid, er det eit arbeid som regjeringa gjer kvar einaste dag. Eg oppfattar at frå både fleirtalets side og mindretalets side

Det er jo ganske fascinerande, som eg var inne på i mitt innlegg, når vi no først får eit kunnskapsgrunnlag på bordet om kva barrierane er for at fleire jobbar i statsforvaltninga kan flyttast ut, og ein får fleire gode samla kompetansemiljø i distrikta, seier den kunnskapsinnhentinga som Kommunaldepartementet sjølv har bestilt og fått, at hovud er at dei statlege etatane er for prega av silotankegang, er for dårleg koordinerte, og at det ikkje er ein tydeleg samordna strategi i staten for å ville flytte jobbar ut. Då er statsråden sitt svar på det at på det at ein har bedt kvar enkelt etat om å vurdere om utflytting kan vere hensiktsmessig for dei, og det må kvar enkelt av dei bestemme heilt sjølv, fordi det er dei nærmast til. Synest statsråden det er ein god måte å møte hovudproblemet på, som er silotankegang og manglande heilskapleg koordinering i staten for å flytte ut til Distrikts-Noreg?

på å leggje til rette for desentralisert arbeid. Det var nokre enkeltståande eksempel, bl.a. gjennom pilot for Statens hus, som representanten sjølv har vist til, på at ein hadde sett fokus på desentralisert arbeid. Men det er først når vi har kome med nye tildelingsbrev, der ein har lagt ei felles føring til alle, både direktorat og andre underliggjande etatar, at ein skal gå inn og sjå på potensialet for auka bruk av desentralisert arbeid. Det er eit målretta arbeid som vi følgjer opp no, der ein òg skal melde tilbake, evaluere, slik at vi får meir oversikt og meir trykk på arbeidet enn det som var tilfellet då vi tok over i regjering.

syner seg å vere silotankegang, manglande heilskaplege strategiar i staten for at ein faktisk forventar at det blir lagt til rette for og gjort mogleg å arbeide ute i Distrikts-Noreg i samla større fagmiljø, så er det eit tydeleg styringssignal, overordna i staten på tvers av fagetatane, at ein forventar samarbeid.

Her blandar representanten saman to vidt forskjellige ting. Det eine handlar om korleis vi skal koordinere mellom ulike statlege verksemder for å leggje til rette for å styrkje lokale fagmiljø rundt i Noreg. Ein av dei viktigaste tinga vi kan gjere i så måte, er å sørgje for å ikkje gjere det det som Høgre, Venstre, Kristeleg Folkeparti og Framstegspartiet gjorde då dei sat med makta, nemleg å leggje ned ei rekkje statlege verksemder, anten det er politikontor eller andre statlege verksemder i distriktsområda. Det er nettopp det som er grunnlaget for at ein kan samarbeide meir lokalt og leggje til rette for for meir desentralisert arbeid, at ein varetek og styrkjer dei lokale statlege arbeidsplassane som ein har i dag. Presidenten Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Seher Aydar og Tobias Drevland Lund om å bedre bolig- kvalitet og å gjøre flere boliger tilgjengelige for helårsbe- boere (Innst. 470 S (2022–2023), jf. Dokument 8:196 S (2022–2023))

for sa- ken): La meg aller først takke komiteen og komiteråden for samarbeidet i forbindelse med behandlingen av denne saken. Jeg viser til representantforslaget fra representantene fra Rødt, der det fremmes fire forslag som omhandler tilgjengeliggjøring av boliger. Komiteen har mottatt vurdering av forslagene fra statsråd Gjelsvik, og komiteen har åpnet for skriftlige innspill i behandlingen og mottatt ett innspill. Jeg vil la det være opp til partiene selv å redegjøre for sine egne standpunkter. Jeg kommer fra nå av til å holde innlegg på vegne av Høyre. Høyre mener det er positivt at Norge har en sterk tradisjon for å eie egen bolig. Det bidrar til at privat eierskap spres mellom flere aktører og også til økt sparing. Det blir stadig vanskeligere for unge å komme inn på boligmarkedet, særlig i pressområdene. Derfor er det viktig med tiltak som hjelper flere inn i boligmarkedet. Det viktigste tiltaket for å få flere inn på boligmarkedet og for å dempe prispresset er først og fremst å legge til rette for at det bygges flere boliger.

vi ser nå at partiet Rødt gjennom enkelte forslag den siste tiden stadig presenterer en del ytterliggående politikk på boligfeltet. Det handler oftest om statlig overstyring. Det handler om at det er staten som vet best hvordan det skal bygges, og hvor mye det skal bygges, det handler om å styre priser, det handler om at fritidsboliger skal kjøpes opp av staten og selges i det åpne markedet. Det er ting som i sum først og fremst vil bidra til at det blir mer press på boligmarkedet, ting som ville bidratt til at det hadde blitt færre boliger på boligmarkedet. Det er egentlig en form for sosialistisk nostalgi hvor man vil tilbake til en tid hvor kanskje de som har mest kontanter til å betale under bordet, hadde kommet inn i sin første bolig. veldig glad for at dette forslaget får et stort flertall mot seg. Det blir spennende å se hvordan Rødt har tenkt å jobbe videre i boligpolitikken – så langt er det statlig overstyring som gjelder.

[14:24:59]: Vi jobber for at flere skal bo godt. Derfor er regjeringen i gang med å jobbe med en ny, helhetlig boligpolitikk med mål om at flere skal få mulighet til å eie egen bolig, utvikle gode bomiljø, legge til rette for å bygge flere boliger og ha en klimavennlig byggenæring. Jobben med boligmeldingen er godt i gang, men vi sitter ikke stille og venter på den. Vi har gjort endringer i utlånsforskriften for å dempe boligprisoppgangen som vi opplevde i høst. Vi har lagt inn klimakrav i TEK17 og er i gang med forskriftsendringer slik at det skal bli lettere for flere å kjøpe bolig med leie-til-eie-modeller. Forslagene som fremmes i dag, tar opp temaer som vi drøfter i vårt arbeid med å utvikle ny, aktiv boligpolitikk, slik at vi når målet om at flere skal få mulighet til å eie egen bolig og utvikle gode bomiljø. bomiljø. Leiemarkedet har blitt oversett i politikkutviklingen altfor lenge, og regjeringen var tydelig allerede i regjeringsplattformen på at situasjonen på leiemarkedet må bedres for dem som leier. Sammen med SV er vi nå enige om at regjeringen skal sette ned et husleielovutvalg skal gå gjennom husleieloven for å vurdere hvordan den kan styrke leietakeres rettigheter, sikre grunnleggende botrygghet og at loven samsvarer bedre med dagens situasjon på leiemarkedet. Det er gode nyheter for alle som leier boligen de bor i. Heldigvis viser bransjen vilje til å ta ansvar for et trygt og godt leiemarked. Flere aktører har gått sammen og utviklet Boligmerket, en merkeordning for utleieaktører og sertifisering av utleiere. utleiere. Regjeringen jobber nå også med å endre boligloven med mål om å åpne for mer fleksible eiemodeller i alle typer boligprosjekter og større variasjon i boligtilbudet. Dette er en avgjørende endring om vi skal få fart på bygging som flere har råd til. Til nå har kommunene vært avhengige av utbyggere som selv ønsker å tilby dette. Kommunene skal nå få mulighet til å kunne kreve at det bygges nettopp flere slike boliger. boliger. Det er kommunene som er ansvarlige for boligbyggingen, og som sørger for at boligtilbudet er variert. Det er kommunene som kjenner det lokale boligmarkedet best, og gjennom boligmeldingen skal regjeringen gi kommunene sterkere verktøy for en bedre boligpolitikk framover.

Norge har fortsatt en høy boligstandard, men de siste tiårene har det skjedd en reduksjon av boligstørrelse og kvalitet i sentrale pressområder. Utbyggere presser opp utnyttelsesgraden i utbyggingsprosjekter, og leilighetene blir mindre. Tomteutnyttelsen er mange steder så stor at utearealene er ikke-eksisterende eller trange og solforholdene dårlige. Samtidig blir prisene, enten du skal leie eller eie, presset i været. Kjøp, salg og utleie av bolig er en favorittaktivitet for noen av de aller rikeste her til lands, og det er ikke så veldig rart, for boligmarkedet i Norge er et av de minst regulerte i Europa. Har du lyst til å tjene deg rik på å spekulere i å handle med folks hjem, er det veldig lukrativt. Boligmarkedene i storbyene våre er en gullkantet gavepakke til noen av de aller rikeste, til dem som sitter i Sveits eller andre steder og tjener penger på at leietakerne stadig må betale mer. Det er vanskelig å skaffe seg bolig i stadig flere deler av landet, både i by og bygd. Vi kunne tidligere i år lese om barnefamilier på Sortland som flytter fra kommunen fordi de ikke har noe sted å bo, og på Træna ba ord føreren folk med feriehus vurdere å selge for å gjøre plass til helårsbosetting.

Rødt har gjennom det siste året snakket på inn og utpust om behovet for en mer aktiv og sosial boligpolitikk. Jeg registrerer at jeg snakker for døve ører også her i dag, selv om forslagene denne gangen ikke er særlig radikale. Det blir framstilt som om de forslagene Rødt fremmer, er veldig ytterliggående. Det er tvert imot. Fram til 1980-tallet var det et mer regulert boligmarked i Norge. Vi hadde mer politisk styring, og det er god, gammeldags sosialdemokratisk politikk mye av det vi i dag fremmer. Vi undersøker hvordan mer av boligmassen som i dag står tom, kan brukes til folk som mangler bolig. Vi foreslår, og vi har vilje til, å vurdere strakstiltak som kan avhjelpe alle dem på leiemarkedet som nå sliter med å få endene til å møtes, vi foreslår at folk skal ha skikkelige planløsninger, gode solforhold, god plass og utearealer tilknyttet boligene de bor i. Det er også god folkehelsepolitikk. Er det Er det viktigere for denne salen at enkelte skal tjene seg veldig rike på å spekulere i andres hjem? Det kan kanskje virke sånn. Forrige gang vi diskuterte bolig her i Stortinget, bekymret noen av representantene seg mer over hva jeg kalte Ivar Tollefsen og andre eiendomsinvestorer, enn om politiske løsninger på de

Det er viktig at det blir ført ein politikk som legg til rette for at alle skal ha tilgang til ein bustad med ein kvalitet som er akseptabel, og som ein har råd til. Buforholda må vere slik at dei gjev folk

Bustadmarknaden blei deregulert på 1980-talet. Deregulering av bustadmarknaden starta med å avvikle prisregulering for burettslagsleilegheiter i 1982 og blei avslutta med oppheving av husleigereguleringar i 2010. Etter det har bustader fått ein aukande betydning som kapitalobjekt. Kombinert med gunstige skattefordelar og mykje oljepengar inn i økonomien har bustad og eigedom i for stor grad blitt eit investerings- og spekulasjonsobjekt.

type bustadbygging, både i byane og i distrikta. SV har i sitt arbeidsprogram eit mål om å utvikle ein ny sosial bustadpolitikk, både i leigesektoren og i eigesektoren. Vi meiner at det trengst nye modellar for sosial bustadbygging,

ein gjennomgang vi meiner kan gje nokre svar. Vi er einige med statsråden i at kommunane har handlingsrom til å vedta buplikt for å unngå at for mange bustader endar som fritidsbustader, men vi støttar likevel ein gjennomgang. Det andre forslaget vi støttar, er det som byggjer på den einigheita som vi har med regjeringa allereie no, om å greie ut aktuelle tiltak i møte med dei aukande husleigeprisane. Med det har eg gjeve mi stemmeforklaring.

gjev både tryggleik og lokal tilhøyrsle. For Senterpartiet og Arbeidarpartiet i regjering er det heilt sentralt å leggje til rette for at folk både i bygd og by har gode moglegheiter. Det

trygge og gode buforhold. Det er heile tida behov for å utvikle politikken for å leggje til rette for det. Heldigvis bur dei fleste godt og trygt i Noreg.

Kommunane kjenner sine lokalmiljø best og veit kva som er dei viktigaste omsyna og utfordringane lokalt. Kommunane set krav til byggjeprosjekta, men har òg dialog og samarbeid med utbyggjarar i ulike saker. Dei som byggjer bustadområde, veit mykje om kva folk ønskjer seg, og dei ønskjer òg sjølve å medverke til gode lokalsamfunn. Kommunane, saman med gode lokale krefter, er difor dei viktigaste aktørane for god kvalitet i bumiljø og bustadområde. Samstundes er det klart at staten må leggje til rette for at kommunane kan forvalte ansvaret sitt, og regjeringa er godt i gang med arbeidet med ei ny bustadmelding. Bukvalitet er ein naturleg og viktig del

bl.a. slik at fleire kunne få startlån og gå frå det å leige til det å eige. Vi har lagt fram forslag som skal gjere det meir fleksibelt

kommunane kan leggje til rette for gode bustadforhold både i bygd og by, og at både dei som er på eigarmarknaden og dei som er på leigemarknaden, har trygge og gode buforhold.

kommunane skal ha både ansvar og ressursar til å drive lokal samfunnsutvikling, men inntrykket mitt er at mange kommunar har lite ressursar til slikt arbeid, med det resultatet at det stort sett er kapitalinteressene og eigedomsutviklarane som styrer utviklinga.

det er krevjande å få finansiert bustadbygging i ein del distriktsområde. Motsett veg er det òg viktig å ta tak i utfordringane i ein del sentrale område der utfordringa ofte er at bustadprisane er særs høge. Det er tidvis òg mangel på

at regjeringen var mer villig til å se på hvordan vi kan regulere boligmarkedet bedre. Vi ser at flere lanserer det å bygge flere boenheter. Mindre boenheter lanseres nærmest som det eneste svaret på å få ned Vi vet også at trangboddhet er et økende sosialt problem. Det er vok sende og sterkt forbundet med økonomiske forskjeller og fysisk og psykisk uhelse. Rødt foreslår her i dag å stramme opp i noe av det vi mener vil forbedre kvalitetskravene til boliger, nettopp for å styrke det for folk flest. Vi foreslår å be regjeringen sørge for krav til gode uterom med tilstrekkelig areal, sol for felles opphold, møtested og lek, og at det innarbeides i byggteknisk forskrift. Det er noe som også eksisterte tidligere. Mitt

inngår om levekårsutfordringar i nokre av dei største byane. I byområde og andre tettbygde område med opphoping av levekårsutfordringar er nettopp

Det at ein legg til rette for både gode møteplassar og gode rammer rundt utvikling av bustadmiljø i dei områda, er noko vi har veldig stort

til det beste for folk, framstilles det i denne salen nærmest som at markedet skal løse alt, og man er ikke villig til å bruke politiske virkemidler for faktisk å sørge for at folk bor godt og har levelige leiepriser. Akkurat nå er det nærmere en million nordmenn som sliter mye på leiemarkedet. Vi ser at leieprisene skyter i været. Tidligere har Rødt foreslått et tak på hvor mye leien kan øke i året. Vi foreslår her i dag tiltak for bedre boligkvalitet, og ikke minst foreslår vi i dag, sammen med SV, at regjeringen kommer tilbake med strakstiltak for å bøte på de økende prisene som folk opplever på leiemarkedet. Mitt spørsmål til statsråden er:

anten ein hybel eller sokkelleilegheit, kan vere småbarnsfamiliar som nettopp har teke opp eit stort lån eller av andre årsaker har behov for å dekkje kostnadene Selv om statsråden er glad i å trekke fram disse småbarnsfamiliene, som er noen av dem som leier ut – og det er jo selvfølgelig mange normalt lønnede personer som leier ut på leiemarkedet – er det også noen veldig store kommersielle selskaper og aktører som tjener veldig mye penger på å leie ut. Med dagens lovgivning kan man faktisk øke leien en gang i året og justere den opp i tråd med prisveksten i samfunnet for øvrig. Vi vet at den akkurat nå er på mange prosent, noe som gir tusenvis av kroner i økt leie for mange folk som allerede sliter veldig mye. Hver eneste gang jeg er her med statsråden, å få han til å være mer offensiv på dette og si om han er villig til å ta noe mer politisk kontroll, ha mer inngripen, for å sørge for at man skåner de som trenger det aller mest. Men hver eneste gang blir jeg møtt med at man ikke er villig til det. Så mitt spørsmål er igjen: Kommer statsråden det nærmeste året til å se på tiltak som bøter på presset i leiemarkedet?